Väga lugupeetud Riigikogu liikmed, alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun!

narkopoliitikat. Riina Sikkut on andnud sellest ülevaate eelmisel aastal, aga aastaga on olukord läinud tunduvalt halvemaks. Noorte seas on narkootikumide tarvitamine tõusuteel, surmade arv on kasvanud. Sellega seoses on minul ja teistel saadikutel terviseministrile neli küsimust, millele soovime vastust Riigikogu istungil. Aitäh!

hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Meil on Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt üle anda arupärimine rahandusminister härra härra Jürgen Ligile, teemaks on planeeritavad aktsiisimuudatused. Nii nagu me teame, on praegune valitsus astunud seda teed pidi, kus on pidevalt tõstetud makse, kaasa arvatud tarbimismakse.

Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu kaks arupärimist. Saame minna … Enne, kui saame minna päevakorra juurde, Helir-Valdor Seeder, palun! Jah, saame varsti küll minna ilusti päevakorra juurde, aga mul enne on üks protseduuriline küsimus, et kuidas me tõlgendame kodu- ja töökorra seadust. Nimelt, esmaspäeval päevakorra kinnitamise ajal Riigikogu esimees teavitas meid ja selgitas meile, et pöördumine Veneetsia komisjoni poole on päevakorrast välja võetud, õigemini üldse menetlusest välja võetud. Nagu me aru saime, üks algatajatest on taganenud. Tavapäraselt on Riigikogu juhatus käitunud nii, et ta ei sekku juhtivkomisjoni otsustesse. Seda on korduvalt kinnitanud nii Riigikogu esimees kui ka teie. Kui juhtivkomisjon on päevakorda pannud, siis ta on päevakorda pannud, kui nad on tõlgendanud, et see on [vähemalt] 51 hääle eelnõu, siis see on 51 hääle eelnõu, ja nii edasi. Juhatusel ei ole pädevust sekkuda. Nüüd erandkorras juhatus otsustas sekkuda ja selle eelnõu menetlusest kõrvaldada. Mina vaatan neid kahte paragrahvi, mis räägivad algatamisest ja tagasivõtmisest, ja ma kuidagi ei suuda tõlgendada neid nii, et see eelnõu langeb menetlusest välja.

seaduslik ja oli igati põhjendatud juhtivkomisjoni otsus lülitada see selle nädala päevakorda? Nüüd on ta jäänud ebaseaduslikult päevakorrast välja. Kas võib sellise järelduse teha, kui te olete jõudnud samale järeldusele, mis algatajad ja mina? Aitäh,

Juhatuse kaks liiget on selgelt seisukohal, et tõepoolest, see, et eelnõu langes menetlusest välja, on igati kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega. Ja veel kord: põhjuseks ei ole mitte

Tõepoolest, kui antud näite puhul oleks sellel pöördumisel olnud 22 allkirja, sealt oleks taganenud näiteks Alar Laneman ja oleks jäänud 21 allkirja, sellisel juhul tõepoolest see eelnõu ei oleks langenud menetlusest välja. Veel kord: see eelnõu ei langenud menetlusest välja mitte niivõrd selle tõttu, et Alar Laneman taganes, vaid langes selle tõttu, et oli täitmata miinimumnõue ehk 21 allkirja, mis on kehtestatud nendele pöördumistele. See miinimumnõue oli täitmata. Ja teine, mis on hästi oluline, lugupeetud kolleeg, on see, et sellesse protsessi ei ole tegelikult sekkunud Riigikogu juhatus.

selle on eelnõu kaardil ära vormistanud istungiosakond. Ja täpselt samamoodi toimus see ka antud juhul. Nii et tegelikult viide sellele, just nagu juhatus oleks sekkunud – antud juhul juhatus ei ole teinud ühtegi otsust selle kohta, välja arvatud, tõepoolest, kuna see pöördumine juhatuse poole eile oli, siis juhatus seda Martin Helme kirja arutas ja need seisukohad kujundas. Tõepoolest, mainin korrektsuse huvides ära ka, et seda meelt, mida eelnevalt märkisin, oli kaks juhatuse liiget – Toomas Kivimägi ja Lauri Hussar

siis see ütleb ju täiesti selgesõnaliselt, ma tsiteerin: "Mitme algataja või esitajaga eelnõu korral on algatajal või esitajal õigus eelnõust taganeda tingimusel, et eelnõule jääb vähemalt üks algataja või esitaja, Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu puhul vähemalt 21 Riigikogu liiget. Taganemise tulemusel ei lange eelnõu Riigikogu menetlusest välja."Millest siin on üldse rääkida? See on ju täiesti selge. Me kõik saame aru sellest selgitusest, mis te andsite, et selle Riigikogu pöördumise eelnõu algatamiseks on tarvis 21 liiget. Ja algatamisel oligi 21 liiget. Mis saab edasi, seda reguleerib § 95. See ütleb: kui keegi taganeb eelnõust, siis eelnõu ei lange menetlusest välja. Erandiks, mis on selgelt kirjas, on üksnes Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille puhul peab jääma läbi menetluse igal ajahetkel 21 eelnõule alla kirjutanut. Kõigi teiste eelnõude kohta on ju selgesõnaliselt öeldud: kui jääb alles kas või üks algataja, ei lange taganemise korral eelnõu menetlusest välja. Kuidas on võimalik ikkagi nii selge normi puhul mingi tõlgendustriki kaudu jõuda vastupidisele järeldusele?Me teame ka seda, muuseas, et 2012. aasta kommentaarides ei olnud mitte midagi selle kohta öeldud, et peaks kuidagi niimoodi tõlgendama, kui teie olete seda tõlgendanud. Aga 2023. aasta kommentaaridesse järsku on selline lause ilmunud. Kas siis nii ongi, et mingisugused kommentaarid, kommentaaride autorid kirjutavad lihtsalt kehtivat kodu- ja töökorra seadust ümber, ilma et seadust oleks tegelikult muudetud? Hea kolleeg! Te ikkagi ei kuulanud mind piisavalt tähelepanelikult. Ma rõhutan veel kord, et tegemist on üldnormiga, mis on § 95 lõige 3. See on üldnorm ja see on ju täiesti arusaadav ja väga oluline informatsioon. Selles mõttes, et kui keegi taganeb eelnõust, siis oleks ju päris jabur,

Ent menetluse käigus ei olnud enam 21 allkirja, sest Alar Laneman oli sellest taganenud ja see miinimumnõue on täitmata. See ei ole mitte juhuslikult sisse pandud sellesse sättesse, vaid ikkagi pöördumise puhul eeldatakse piisavalt suurt konsensust, et pöördumise saaks esitada. Ei piisa ühest või kahest Riigikogu liikmest, vaid selleks on vaja minimaalselt 21, ja see nõue oli täitmata. Ma võin lugeda teile ka veel siis Tõepoolest, tegemist on kommentaariga, mis ütleb väga üheselt: kui taganemise tõttu jääb põhiseaduse muutmise seaduse eelnõule alla 21 algataja, loetakse eelnõu tagasivõetuks ja see langeb Riigikogu menetlusest välja. Rõhutan, siin on tegemist põhiseaduse muutmise seaduse eelnõuga.

See on seaduse paragrahvi lahtikirjutus, nii et mul ei ole põhjust selles kahelda ega vaielda. Väga ühene ja selge seisukoht. Head kolleegid, ma võin lõputult teiega sel teemal vaielda, ma tunnen ennast päris kindlalt ja hästi. Aga võtame kolm küsimust veel ja siis läheme päevakorra juurde. Ka juhatuse ametlik vastus tuleb, kuigi ma ei taha öelda, et seal on midagi väga palju muud kirjas võrreldes sellega, mis ma eelnevalt rääkisin. Ma rääkisin muidugi kolm korda rohkem. Kert Kingo, palun! Ma tänan! Nüüd te olete hakanud küll seda meelevaldselt väänama ja tõlgendama. Aga kui me hakkame nüüd näpuga täpselt järge ajama ka seadustes ja tegevustes, siis teil peaks see informatsioon olema, mis kuupäeval anti eelnõu üle ja mis kuupäeval võttis Alar Laneman

miinimumnõue oli täitmata, on põhjus, miks see langes menetlusest välja. Ja siin tegelikult ei ole puutumust isegi juhtivkomisjoniga. Tegelikult ka juhtivkomisjoni teavitati istungiosakonna poolt, et kuna nüüd ei ole nõutud minimaalset 21 allkirja, siis on eelnõu langenud menetlusest välja. Ka juhtivkomisjon ei puutunud selles mõttes asjasse ja ka juhatus ei puutunud asjasse. See ei ole juhatuse otsus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, auväärt juhataja! Nüüd ma hakkan küll aru saama teie selgitustest ja põhjustest. Põhjus on see, et te ei taha, ei soovi seda arutada. Juriidilisi põhjusi, õiguslikke põhjusi ei ole. Te tsiteerisite praegu ka tegelikult sedasama § 154 valesti. Te tõlgendasite, või mitte ei tõlgendanud, vaid tsiteerisite valesti. Te ütlesite, et peab olema viiendik. Ei pea olema! Esitamisel, esitamisel peab. Just nimelt! Just nimelt, esitamisel, mitte ei pea olema. Ja teie loete seda ja tõlgendate, et kogu menetluse jooksul Riigikogus peab olema vähemalt 21 allkirja. Ei, see on täiesti vale tõlgendus kahe paragrahvi kooskõlas. Ma olen väga nõus kolleeg Varro Vooglaiuga. Mina ka ei oska seda kuidagi teistmoodi tõlgendada, kui § 95 selgelt kirjutab lahti taganemise puhul, kuidas kodukorda peaks tõlgendama. Ja see ei ole mitte seletavas osas, vaid see on seaduse sätetes kirjas, et sel juhul ei lange eelnõu menetlusest välja, kui jääb ka alla 21 allkirja. Ainult põhiseaduse muutmise puhul on selline püsiv nõue kirjas.Nii et see tõlgendus tegelikult ei ole absoluutselt kooskõlas kodu‑ ja töökorra seadusega. Selle taga võib aimata lihtsalt teie soovimatust seda eelnõu arutada. Praegu te väga loominguliselt tõlgendate Riigikohtu otsust, et Riigikogul on laiaulatuslikud enesekorraldusõigused, ja tegelikult kuritarvitate seda.Aga mul on ka küsimus. Kui nüüd mitte küll härra Frosch, vaid Laneman järjekordselt ümber mõtleb ja soovib ikkagi oma allkirja uuesti tagasi panna, kas see on võimalik kodu‑ ja töökorra seadusest tulenevalt või mitte? Ja kui ei ole, siis millisest paragrahvist tulenevalt see võimalik ei ole? Just Aitäh, hea kolleeg! Alustades lõpust: ka mina tegelikult … Esiteks, ma tahaks muidugi teada, kes on see "teie". Ma loodan, et teie ei teieta mind. Kes see "teie" on, kes ei taha? Ühesõnaga, mina ei ole küll sisuliselt sellesse protsessi mitte ühelgi hetkel sekkunud. Minul ei ole mingit vastuseisu selle eelnõu menetlemisele, mitte vähimatki. Ja tegelikult ma söandan väita, et ükski teine poliitik ei ole ka sekkunud.Ma ütlen veel kord, et see on istungiosakonna tehtud otsus, sinna ei ole sekkutud. Enne seda ei ole ühegi juhatuse liikmega seda läbi räägitud või kooskõlastatud, vähemalt minuga mitte. Ma saan rääkida enda nimel, et enne seda, kui

võib-olla üks või kaks korda Riigikogu koosseisu ajal, mistõttu, noh … Mina ka muide küsisin ühe korra seda, vältimaks seda debatti ja arutelu siin, et kas on võimalik, et ma taganen taganemisest. Tegelikult sellist võimalust ei ole, see läheks nagu väga jaburaks, kui ma algatan, siis taganen, siis loobun taganemisest, siis loobun taganemise taganemisest ja nii edasi. See läheks nagu absurdini, ärme sellist olukorda loome. Nii et kaks asja on nagu selged.

peegelda seda piisavalt suurt poliitilist toetust, mida eeldab sellise eelnõu esitamine. Ja ma tõin ...

siis siin on ju selgelt erand välja kirjutatud, ja see on põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kui oleks nii, et ühtegi erandit ei ole välja kirjutatud, siis ma võib-olla võiksin teiega nõustuda, et hea küll, me peame tõlgendama § 154 ja § 95 koostoimes ja lähtuma sellest, et allkirja algatamisel nõutud, siis peab igal hetkel menetluse jooksul olema 21.Kuna siin on väga selgelt öeldud, et üksnes põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu puhul peab läbivalt kogu menetluse jooksul olema vähemalt 21, aga mitte ühegi teise eelnõu puhul, siis on igati loogiline, ratsionaalne järeldada, et kõigi teiste eelnõude puhul ei tähenda allkirjastajate arvu langemine alla 21, et eelnõu langeb menetlusest välja.See on absoluutselt loogiline, ühemõtteliselt ainuvõimalik loogiline tõlgendus sellele asjale. Kui seadusandja oleks tahtnud kirjutada siia sisse lisaks põhiseaduse muutmise seaduse eelnõule sama regulatsiooni ka näiteks Riigikogu pöördumise eelnõu kohta, mida saab samuti algatada üksnes vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust, siis oleks olnud väga lihtne see siia lisada.Ja

Minul tekib küsimus, kes on see salapärane kommenteerija, kes lihtsalt omaalgatuslikult muudab Riigikogu kodu- ja töökorra seadust, ilma et Riigikogu ise oleks sellist muudatust kunagi heaks kiitnud.Kas te saate öelda või välja uurida, kes on see inimene, kes kirjutas kodu- ja töökorra seaduse ümber? Ja mis ajast on üldse kommentaaridel seaduse jõud: kui seadus ütleb ühte, kommentaar ütleb teist, siis teie lähtute kommentaaridest, mitte seadusest? Aitäh, hea kolleeg! Alustaks lõpust. Tõepoolest, nagu ka õiguskantsler eile ütles, kommentaaridel või seletuskirjal ei ole seaduse jõudu selles tähenduses, mis on seaduse tekstil.

Ja veel kord loen ette selle teile mitte meeldiva, rõhutan, osa seletuskirjast: kui aga taganemise tõttu jääb põhiseaduse muutmise seaduse eelnõule alla 21 algataja, siis loetakse eelnõu tagasi võetuks ja see langeb

Ma ei tea, ma oletan, et seal teatud peatükkidel on ka nimed taga, aga ma kutsuksin üles mitte neid inimesi süüdistama. Aga ma arvan, et see on võib-olla välja selgitatav, me võime seda uurida. Tõenäoliselt on teada, kes millise peatüki kohta neid seletuskirju kirjutavad. Kui see on võimalik ja kui see ei ole mingi suur saladus, siis mul on palve, et äkki homseks õnnestub see välja selgitada. Aga kutsun eos üles mitte süüdistama neid inimesi, kes on kirjutanud. Nemad ei teadnud, kelle puhul see kaasus võib lauda tulla, kas on EKRE mingi pöördumine, on Reformierakonna pöördumine, Keskerakonna pöördumine. Ärge jumala eest palun neid inimesi süüdistage, et nad oleksid kuidagi kallutatud. Aga kui teil on mingi õiguslik vaidlus, siis see on teine teema. Sellelt pinnalt, ma arvan, on alati võimalus vaidlustada, aga muidu mitte.

Ei, ma olen andnud teile … Aga okei, teisel teemal ma olen nõus võtma, aga ma palun siiralt, inimesed, meil on terve pikk päevakord, eks ju. Ma ei tagane ega karda ühtegi küsimust sel teemal, tõepoolest ei karda, aga me hakkame neid asju kordama. Me oleme lihtsalt erineval seisukohal. Ma möönan seda, et me oleme erineval seisukohal. Ma tutvustasin, mis on minu ja teise juhatuse liikme seisukoht ja ka härra Alleri eriarvamus selles. Ja kuna see kiri pole ka allkirja saanud, olen mina valmis seda debatti homme jätkama. Kui on teisel teemal protseduuriline, Rain Epler, palun!

Esiteks oli minu arvates teie poolt, ma ütleks, argpükslik ja madal öelda, et juhatus ei ole asjaga üldse seotud, istungiosakond tegi otsuse.

ütleme, suhteliselt vähetõenäoliselt eduga lõppev protseduur.Nüüd ma saan teie jutust aru, et targem oleks püüda jõuda headesse suhetesse istungiosakonnaga.

lammutamine on jõudnud täiesti uuele tasemele. Või ikkagi oli nii, et juhatus siiski instrueeris istungiosakonda ja istungiosakond vormistas? Mõlemad on muidugi halvad vastused. Aitäh,

Antud juhul küll, tõepoolest … Jaa, vastab tõele. Vastab tõele, et selle otsuse juures ei ole osalenud Riigikogu juhatus. Ei ole osalenud Riigikogu juhatus selle otsuse juures! See on istungiosakonna otsus, nii nagu on tavapäraselt lihtsamate kaasuste puhul, kui keegi võtab eelnõu tagasi. Vaata, kui me räägime eelnõu menetlusse võtmisest, siis alati juhatus võtab menetlusse, aga kui eelnõu võetakse tagasi, siis juhatus ei tee otsust, et on võetud tagasi, selle otsuse teeb täpselt samamoodi istungiosakond. Ja siin on täpselt samasugune kaasus vähe teisel alusel.

Aitäh! Ma tuleks siiski veel kord tagasi selle teema juurde, kas see arv 21 saab taastuda. Probleem on nimelt selles, et kui see 21 saab väheneda, siis igasugune juristiloogika ütleb, et sellesama protsessi käigus saab see ka taastuda.

Hea Toomas! Mulle teeb juba ette haiget see, mida ma nüüd ütlema hakkan, aga iga endast lugupidav jurist ütleks sulle sedasama. Seaduse tekst on selles küsimuses Kas see oli nüüd istungiosakond või juhatus, vahet pole – keegi tegi vale otsuse. Ja nüüd me istume ja vaidleme ja jahume selle teema üle ja loeme kommenteeritud väljaannet. Kommenteeritud väljaanne – sa ise möönad, et jah, isegi Ülle Madise eile ütles seda, et kommentaar ei ole seadus. Kommentaare ei ole meie siin saalis mitte kunagi hääletanud. See ei ole seadus. Kommentaari võin kirjutada mina, sina, Kert Kingo, Kalle Grünthal, ja siis on sinu otsustada, kas sulle meeldib see kommentaar või ei meeldi, aga sellel ei ole absoluutselt mitte mingit seaduslikku jõudu.Ja tulla siia ja öelda nüüd, et näed, nüüd on kommentaaris niimoodi kirjutatud – see on mõttetu vaidlus. Teeme selle asja ümber, ükskõik kas istungiosakonna tasandil või juhatuse tasandil. Võtame selle asja menetlusse ja kui see sobib, hääletame sedapidi, kui ei sobi, hääletame teistpidi. Aga meil ei ole mõtet siin üles tõsta juriidilist juriidilist kismat põhiküsimuse osas, kas kommentaar on seaduse tekst või ei ole. Ei ole. (Aplaus.) Ja kui sa veel vaidled vastu, ma lähen ja kirjutan ise, kurat, kommentaari.

On ju päevselge, et seaduse tasandil ei ole võimalik kõike reguleerida, ja selleks ongi kommentaarid ja selleks on seletuskiri, mis selgitab. Teiseks ütlen, kolleeg Randpere: ma ei viidanud ainult kommentaarile. Ma viitasin küll ka kommentaarile, aga viitasin §‑le 154, mis ütleb, et peab olema [vähemalt] 21 allkirja. See on seaduse tekst. Jaa, nõus, eelnõu esitamisel. Ja vaat sealtmaalt on nüüd edasi nii, et kuskil pole öeldud, kas see peab olema kogu menetluse kestel või üksnes esitamisel. Ja selge, et siin on tõlgendus, kuskil ei ole öeldud seda, keegi peab mingi otsuse tegema. Minule ei ole ka loomulikult seda sisulist vaidlust vaja, minu poolest oleks võinud seda ka arutada, aga mina ei hakka hukka mõistma istungiosakonda, sellepärast

Ma ikka kutsun kõiki üles eelkõige tegelema siin riigimehelikult riigi asjadega. See, mis siin praegu toimub, on tegelikult palagan. Ma absoluutselt olen nõus nende inimestega, kes siin väidavad, et seadust ei saa muuta mingite kellegi poolt kirja pandud täienduste alusel. Aga ma kutsun üles nii Riigikogu juhatust kui ka seda müstilist istungiosakonda: tegeleme tööga! Meie töö on tegelikult võtta vastu seadusi. Ja kui see on vaieldav küsimus, siis see tuleb igal juhul saali panna arutelule. Arutame need asjad läbi! Kui see ei meeldi koalitsioonile, te niikuinii hääletate selle ju maha.Ja siinkohal ma ütlen, esiteks, teile lisaks ka seda, et

sa oled tore inimene. Aga kas karistusseadustiku kommentaaride põhjal saab inimesi näiteks kinni panna? No see on lihtsalt näide, ma ei ole ise jurist. Aga kui niimoodi võrrelda … Ma ei tahaks seda poleemikat tegelikult alustada, nii et teen ettepaneku:

Hea kolleeg! Kui sa panid tähele, siis ma korra viitasin sellele, et ma küsisin seda, kas on võimalik taganemisest

Selles mõttes me ei saa lähtuda sellest, kas me täna raiskasime pool tundi või mitte. Me ei tohi luua mingit kõverat pretsedenti, mille pärast meile hiljem probleeme tekib. See on peapõhjus, miks mina tõepoolest kaitsen seda otsust, mille istungiosakond on teinud. Veel kord, seal on null poliitilist survet olnud istungiosakonnale. Null poliitilist survet! See on nende otsus, mitte keegi ei ole sinna sekkunud, mitte keegi juhatuse liikmetest. Veel kord, mina leian, et nad on õigesti otsustanud. Ma olen seda meelt, et nad on õigesti otsustanud.Head kolleegid, te olete mulle vähemalt viiel korral öelnud, et ma olen valel seisukohal. Riigikohus on kinnitanud vastupidist päris mitmel korral. Selles ei ole midagi üllatavat, et me oleme erinevatel seisukohtadel, aga kuskile on vaja joon tõmmata. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Õige mitmel korral on nüüd juttu olnud sellest istungiosakonna otsusest. Minu teada kollane raamat nende eelnõude puhul ja Juhatuse otsust lihtsalt ei ole. Millise paragrahvi alusel suur saal peab lähtuma istungiosakonna otsusest? Millised paragrahvid kodu‑ ja töökorra seaduses käsitlevad istungiosakonna otsuseid, mis on suure saali jaoks täitmiseks? Aitäh,

milleks ei ole mingit sisulist vajadust ega põhjust. Ja antud juhul on samamoodi käitutud. Ma arvan, et ka siin peaksime olema võimalikult ratsionaalsed. Kui on tehnilised põhjused, et eelnõu ei vasta enam nendele (Saalis räägitakse.) miinimumnõuetele, mida kollane raamat ette näeb, siis on ta automaatselt välja langenud. Nad ei ole küsinud kellegi arvamust.

et, head kolleegid, tänan teid selle eest, et debatt oli siiski viisakas. Ja see oli põhjendatud ja asjakohane. Aga nüüd saame minna tänase päevakorra juurde. Päevakorra esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 422 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Kellelgi läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 422 lõpphääletus, asume hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 422. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 65 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid 0. Eelnõu 422 on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 428 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 428 lõpphääletus, asume seda hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 428. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 62 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid 0. Eelnõu 428 on seadusena vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 494 esimene lugemine. Ja on juba jõudnud Riigikogu kõnetooli ettekandeks kultuurikomisjoni liige Signe Kivi. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tutvustan teile Riigikogu kultuurikomisjoni poolt saali läkitatud eelnõu. Selle tekst on

Aleksandr Tšaplõgin."Kultuurikomisjon arutas seda küsimust oma 10. septembri koosolekul. Kõik otsused, kaasa arvatud see, kes eelnõu ette kannab, võeti vastu konsensuslikult. Aitäh! Suur tänu teile! On võimalus küsimusteks, aga küsimusi ei ole. Aitäh veel kord! Avan läbirääkimised, need on fraktsioonidele. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikest 2 ei saanud eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitada. Juhtivkomisjoni ettepanek

kolleegid, panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 494. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 28 Riigikogu liiget, vastu oli 1 ja erapooletuid 11. Eelnõu 494 on otsusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse, elektrituruseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme Mario Kadastiku. Aitäh, härra juhataja! Kolleegid! Eelnõu 359 algatas Vabariigi Valitsus 15. jaanuaril. Sellega kehtestatakse raamistik taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks. Täpsemalt sätestatakse Eesti õiguses Euroopa Liidu õigusest tulenevalt võimalus ülekaaluka avaliku huviga taastuvenergia projektide kiirendatud rajamiseks. Määratletakse kriteeriumid, missugustel tingimustel saab ära jätta keskkonnamõju hindamised, ja ühtlasi luuakse taastuvenergia projektide jaoks leevenduse ja loodusväärtuste hüvitamise meetmete süsteem. Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetluse lahenduseks täpsustatakse seaduses keskkonnamõjude hindamise programmi ja aruande avalikustamise teate sisu. Teise lugemise käigus lisandus eelnõusse muudatus, mis pikendab ajutiselt elektritootjate toetuste tagantjärele taotlemise võimalust.

Majanduskomisjoni töörühm arutas eelnõu 27. augustil koos Kliimaministeeriumi esindajatega. Teise lugemise ettevalmistamine toimus 10. ja 16. septembri istungil, kus saadi ülevaade ettepanekutest, arutati neid ja hääletati muudatusettepanekuid. Seejuures Rene Kokk esindas EKRE fraktsiooni ja selle praeguseid liikmeid ning palus menetleda seda paketina ja hääletada. Lauri Laats ja Leo Kunnas ei olnud kohal oma muudatusettepanekuid tutvustamas, aga ka nende ettepanekuid hääletati.

Muudatusettepanekute loetelu on võimalik eelnõukaardilt täpsemalt järgi vaadata. Kahe lugemise vahel läbis eelnõu tekst ka keeletoimetuse ja need parandused on sisse viidud.

saab taastuvenergia projekte ellu viia või mitte. Selgus, et kui algne määrus tõepoolest oli suhteliselt laia tähendusega, siis detailsem analüüs näitas täpsemalt, et siiski enamus looduskaitselisi direktiive läheb sellest üle ja direktiivi

kõrgendatud avaliku huvi alla läheb ainult taastuvenergia tootmisega seotud salvestus või ka eraldi seisev salvestus – seda küsis konkreetselt ka

hääletustulemusega sisse parandus, mis puudutas salvestuse arvestamist.Lõppkokkuvõttes tegi majanduskomisjon ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks täiskogu päevakorda täna ja teine lugemine lõpetada. Juhul kui täiskogus ei leia mõni juhtivkomisjoni poolt muudatusettepanekute kohta tehtud otsus toetust, teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada. Aga kui teine lugemine lõpetada, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 25. septembril ja viia läbi lõpphääletus. Kõik need hääletused lõppesid 6 poolt- ja 3 vastuhäälega. Aitäh! Teile on ka küsimusi. Rain Epler, palun! Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! 6. märtsil, kui me esimese lugemise juures olime, siis ma küsisin sult, mis see hoob on, et tagada rajatiste utiliseerimine 10 või 20 aasta pärast. Teatavasti fossiilse energia tootjad maksavad kohe CO2-tasuna kõvasti ühiskonnale, muude keskkonnatasudena Tuumaenergia tootja hakkab kohe, kui jaam püsti pannakse, panustama jäätmekäitlusfondi, aga tuule- ja päikese[energia] puhul me maksame toetusi peale, ehitame võrku ja nii edasi. [Ma küsisin,] äkki sa oled teadlik, kas on mingisugune juriidiline skeem ja mingi rahaline skeem, et see utiliseerimine tagada? Ja sa vastasid: ma ei ole teadlik täpsest skeemist, aga ma usun, et ministeerium saab esimese ja teise lugemise vahepeal kindlasti meile edastada, milline see skeem on. Nüüd mu küsimus on, kas ta edastas,

Martin Helme, palun! Aitäh! Ma tahaks pilti natukene laiemaks teha. Meile kõik räägivad sellest, kuidas me tõstame Eesti majanduskasvu ja majanduskasvu tõstmise üks võti on see, et me läheme üle taastuvenergiale, sest see on puhas ja see meeldib kõigile. ma vaidlen kõigile nendele kolmele punktile vastu. Ei ole ta midagi puhas ja ei meeldi ta kõigile ja kõigele lisaks ei ole ta ka odav, kuigi meile seda kogu aeg räägitakse. Me näeme seda oma igapäevasest elektri hinnast.

Kes selle lõpuks kinni maksab? Mulle tundub, et selle maksab kinni Eesti inimene kahel viisil: esiteks, hirmsa maksutõusu näol, mida nimetatakse mingil kummalisel põhjusel laia… Kõik ekraanid läksid pimedaks. Head kolleegid, juhataja vaheaeg kümme minutit.

vaheaeg on lõppenud. Selleks, et probleemile leida veel rohkem lahendust, pikendan vaheaega veel 15 minutit, kuni 16.45. (Saalis on sumin.) On lootus leida lahendus probleemile.

Juba kuulutati? Ahah. Minul on protseduuriline ettepanek, head kolleegid. Me oleme nüüd vaheaegu võtnud juba hulgi ja me ei tea, kaua me neid võtma peame. Istume siin teadmatuses. Kuna kodu- ja töökorra seadus võimaldab meil ajagraafiku kehtestamise abil lõpetada Riigikogu töö näiteks mingil kindlal kellaajal täna ja see on täiesti kodukorraseaduse kohane, meil ei ole vaja pretsedenti luua, siis meie fraktsioonil on ettepanek –

kolleegid, juhataja võetud vaheaeg on lõppenud. Kas ma näen seal Helir-Valdor Seedri kätt? Palun, teil on sõna. Tulge siia ette, siis salvestub ka. Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Kuna meie töö on tehnilistel põhjustel takistatud ja me ei tea, kui kauaks – seega määramatuks ajaks –, ja me oleme juba tundide viisi ja juhataja on võtnud vaheaegu, siis kõigi meie ühise aja ratsionaalse kasutamise eesmärgil on mul ettepanek. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 48, mille kohaselt meil on võimalus Riigikogu töö ajagraafikut muuta, ettepanek tänane istung lõpetada seoses tehniliste probleemidega ja istung jätkub – siis, kui suur saal sellega nõustub – homme sealt, kus me täna päevakorraga lõpetame.

Aitäh, Helir, väga hea mõttekäigu eest, aga mul on küsimus. Osa saadikuid tuleb ju tegelikult väljastpoolt Tallinna, Harjumaalt ja nii edasi. Ma ei räägi siin praegu endast. Okei, me jätkame homme, aga kui selgub, et see aparatuur pole selleks ajaks korda saadud, kas me sõidame sama targalt tagasi või? Siin peaks olema mingi mõistlikkuse printsiip selles osas, et mitte kulutada ka asjatult kütust. (Naer Laseme [kõnelejal] lõpetada! Ma tänan selle aplausi eest. Ma arvan, et ma ütlesin väga mõistliku asja praegu. Võib-olla kaaluks hoopis seda, et me koguneme siis, kui on täpselt teada, millal see aparatuur siin korras on. See on minupoolne ettepanek. Ma tänan selle

ära. Homme kell 10 tuleme siia, siis selgub, kas meil tehnilised probleemid on lahendatud või ei ole. Aga nüüd selle Isamaa ettepaneku juurde. Selleks on meil vajalik nõndanimetatud käega hääletamine. Ja häälte kokkulugemiseks on meil vaja häältelugemiskomisjoni. Juhatus arutas seda ja on ettepanek valida igast fraktsioonist üks liige. Meil on juba need õnnelikud siin osaliselt välja valitud.

Ma loen need nimed ette: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt on Helle-Moonika Helme, Isamaa fraktsiooni poolt on Priit Sibul, Reformierakonna fraktsiooni poolt on Kristo Enn Vaga, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt on Anti Allas, Eesti 200 fraktsiooni poolt on Marek Reinaas ja Keskerakonna fraktsiooni poolt on Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Palun koguneda siia Eesti lipu alla, seal valite omale esimehe. Selleks, et protseduur selgeks saadaks, võtan juhataja vaheaja kümme minutit, kuni 17.00-ni.

Head kolleegid, vaheaeg on lõppenud. Vaheaeg oli selleks, et alustada

tõstmisega. Ei ole vahet, kas parem või vasak käsi. Aga kui pannakse hääletusele, siis kõigepealt on nii, et palume kätt hoida nii kaua üleval, kuni teie rea häälte lugeja on teist möödunud ja teie hääle kirja saanud.

on. Ma panen hääletamisele Isamaa fraktsiooni ettepaneku lühendada tänast istungit kella 17.03‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Kes on poolt, hoidke käsi üleval.

Aitäh! Kes on selle ettepaneku vastu?

Erapooletud, palun! Aitäh suurele saalile! Palun häältelugemiskomisjonil koguneda ja teha kokkuvõte.

Lugupeetud kolleegid, juhataja vaheaeg on lõppenud. Hääletamistulemused on saabunud.

Küsimus oli Martin Helmelt, ta jõudis enamuse küsimusest ära küsida, aga lõpp vist jäi ära. Küsimuse sisu oli, kes selle kõik kinni maksab, kas see tuleb maksutõusude abil. Vastus on ei. Küsimused tulevad ma … Küsimus oli olemas ju enne seda, kui vool katkes. Ma võin jätta sellele vastamata, aga ma mäletan küsimust ja ma võin sellele vastata. Vastus on, et see ei tule maksutõusudest, see tuleb aktsiisist ja võrgutasust. Helir-Valdor Seeder! Aitäh! Mul on protseduuriline küsimus. Kuna me oleme nüüd sellises erakordses olukorras, kus tehnilised vahendid ei tööta ja peame tavapäratus vormis seda istungit, siis on elementaarne, et istungi juhataja tutvustab korda, kuidas me istungit läbi viime: kuidas me esitame küsimusi, kuidas tekib küsimuste esitamise järjekord, kuidas peetakse kõnesid ja nii edasi.Ja teiseks. Nii nagu me teame, enne kui istung jätkub, tuleb anda ka signatuuriga märku, et Riigikogu liikmed saavad siia saali tulla. Osa Riigikogu liikmeid ei tea, et meil praegu istung jätkub.

kõik hääletused, kõik muud protseduurid, mis tulevad, ettepanekud, mis on vaja teha, näiteks kui keegi teeb katkestamise ettepaneku ja nii edasi? Küsimuse esitamise aeg fikseeritakse, eks ole, ja ma tahaks teada, kaua ma saan küsimust esitada, kas see on üks minut, kes mõõdab, kus ma seda näen ja nii edasi. Aitäh! Aitäh! See on päris hea protseduurika. Nagu ma aru saan, me oleme esimest korda sellises olukorras. Tõepoolest oli plaan edasi minna selliselt, et

Kalle ütleb siis, kumb tal oli, protseduuriline või küsimus ettekandjale. Aitäh! Mul on selline küsimus, et tõstetakse kätt,

Ei saa niimoodi teadmatuses hoida. Ja tekib ehk olukordi, kus ma võin äkki küsida ka mitu küsimust. Mille järgi te seda arvestust peate praegu? Kuidas seda olukorda lahendada, see on, ütleme, põhiprobleem.

Ka sellel erakorralisel istungil peavad kehtima mingisugused reeglid, mis on kõigile üheselt arusaadavad. Tõepoolest, erakorraline olukord nõuab erakorralisi otsuseid. Ja selleks, et neid otsuseid teha,

Juhataja võetud vaheaeg on lõppenud ja selle ajaga on meil taastunud elektriühendus saalis olevate pultidega, hääletussüsteemiga.

Kas nüüd on minu küsimus? Väga kena, aitäh! No kaua kestnud kaunikene. Aga küsimus on mul väga lihtne. Siin seletuskirjas räägitakse kogu aeg sellest, et avalik huvi – avalik huvi! – võimaldab mööda minna kõikvõimalikest analüüsidest ja tagasisidest ja millest iganes. Palun defineerige mulle, mis asi on avalik huvi. Missugustes piirides on avalik huvi sinnamaani nagu arvestatav, et on võimalik mööda minna nii keskkonnaalastest analüüsidest ja piirangutest kui ka kõikidest muudest analüüsidest ja piirangutest,

See annab ainult teatud võimaluse tekitada kaalutluskoht ja tekitada kompensatsioonimehhanism, aga ainult väga konkreetsete asjade puhul. Näiteks hüdroenergia ei lähe selle alla. See on põhimõtteliselt ikkagi ainult tuuleparkidele

Hiljaaegu me juba saime uudistest lugeda, et ka tuumajaama arendajad ütlesid, et nemadki vajavad toetusskeemi. Terve hulk inimesi ütles pärast selle artiklit lugemist, et näed, ei ole see tuuma hea midagi, ikka ka on toetust vaja nagu tuulel ja päiksel ja see on sama halb ja nii edasi. Teine asi on see, et tegelikult ju ongi nii, et mida rohkem seda suurelt subsideeritud päikest ja tuult turule tuua, seda raskem on turule pääseda nii tuumal, gaasil kui ka põlevkivil – millel iganes, mis ilmastikust ei sõltu. Ja see toobki kaasa selle, et ka nemad tulevad toetusskeemi küsima. Ma nüüd küsin su käest, kuidas sinu arvates on. Kas tuule‑ ja päikeseenergeetika eelisarendamine ja subsideerimine

tiigrihüppes me praegu oleme. Tõenäoliselt tiiger juba päris kaua aega magab, edasiminekut ei ole. Ja ka Riigikogu süsteem ikkagi vajaks uuendamist ja uut hüpet, nii nagu kogu meie elektrisüsteem ja energiasüsteem ja

energiavõimsuste kasutuselevõtuga, kui me juhitavad kinni paneme. Selliseid elektrikatkestusi on isegi Saksamaal ja mujal ette tulnud, mis löövad sealsetel tööstustel jalad alt. Aga üldpilt on ehmatav, sellepärast et liiga tihti on nii, et kui räägitakse looduse kaitsest ja rohepöördest, siis hakatakse hoopis fosforiiti kaevandama, piiramatus koguses kruusa ja liiva Rail Balticule vedama, ehkki see näeb hoopis teistmoodi välja. Kaitske seda positsiooni või seletage inimestele ära, et see nii ei ole, kui te nüüd lihtsustate keskkonnamõjude hindamist tuulikute puhul, mille puhul on ka päris tõsised mõjud olemas nii loodusele

Bioloogi seisukohalt teatavasti elu jaotub erinevatesse riikidesse: on loomariik, taimeriik, seeneriik, limakute riik ka, aga jätame selle kõrvale. Aga huvitav on see, et selles seaduseelnõus taimeriigi puhul öeldakse, et taastuvenergia[objekti] rajamine on välistatud, aga loomariigi puhul öeldakse, et võib rakendada hüvitis-

ise ei ole selles konkreetses kontekstis ekspert ja seda ka komisjonis otseselt ei arutatud. Peamised küsimused, mis puudutasid looduskaitset, olid seotud ühe looduskaitseorganisatsiooni pöördumisega, kus oli juttu maastikukaitsealadest ja Naturast.

tuulikut, mille kõrgus on 40 meetrit väiksem kui Tallinna teletorn. 109! Ja nüüd on küsimus selles, et ma ajasin jälgi, et tegemist on ikkagi välisfirmadega, kelle raha tuleb osaliselt Prantsuse Prantsuse ärihaide käest, kes pärast saavad ka omanikuks. Kohalikele elanikele on sellest tolku nii palju, et neile jääb see talumistasu, mis on sentides võrreldes sellega, millist kasu sealt tegelikult saadakse. Ja muidugi on lubatud mõni mänguväljak ja kergliiklustee teha. Öelge mulle palun sellist asja: mispärast

turu olukorra küsimus. See, et seal on tõesti talumistasud ja tavaliselt panustatakse ka kohalikku kogukonda – need on positiivsed elemendid. Samamoodi kaasneb tööde teostamise ajal tavaliselt igasugusest investeeringust

– nende puhul Eesti riik annab seadusega võimaluse neid nii-öelda kergendatud, kiirendatud, soodustatud korras rajada. Aga me teame, et

soodustatud tingimustel välisfirmadele oma mereala, oma territooriumi. Teie aeg! Kellele lõpuks see mereala kuulub, kui välisfirmad rajavad oma tuulikud sinna merre: kas Eesti riigile või läheb see

eelnõu võiks anda võimaluse 2025. aastani justkui seda kiirendatud menetlust läbi viia. Minule ausalt öelda siiamaani on jäänud selgusetuks, kuidas see eelnõu ikkagi leevendab ja kui palju ta leevendab. Siin on räägitud kolmest kuust, kuuest kuust keskkonnakomisjonis, et [nii palju] võiks kiirendada protsesse. Aga me kõik teame, et need protsessid on täna kinni just nimelt looduskaitse taga, seotud loodusväärtustega. Ja see eelnõu ütleb ka üheselt, et loodus on kõrgemal seisev, nii nagu põhiseadus ka selle paika paneb. Äkki sa käid ikkagi veel lühidalt üle, mida see eelnõu annab, kui ta lõpuks seaduseks saab?

põhiliselt ongi see, et loamenetluses lubatakse teatud tegevusi alustada enne, kui kõik keskkonnaload olemas on. Sinna seatakse ette ka tingimused, mis peavad olema selleks täidetud, ja

ekspertkogu juht on vaja teada anda nimeliselt, ülejäänud kohad on vaja ära markeerida ekspertiisi sisu mõttes. Ja sa saad minna loamenetluse ja ekspertiisi hankimise protsessi paralleelselt. See ka võiks oluliselt kiirendada seda protsessi.

Seega meil puudub praegu vaidlus selle üle, et õhk on põhiseaduse mõtte järgi ikkagi loodusvara ja tuul selles mõttes samamoodi. Mispärast Eesti annab tasuta loodusvarad ära, saamata selle eest sellist tasu, mis kataks meie majanduses puudu olevad rahalised vahendid? Aitäh! Siin on küsimus laiemas sotsiaal-majanduslikus mõjus. Loomulikult, igasuguste tuuleparkide rajamisega kaasneb see, et igal ajal, kui tuul vähegi puhub, lööb see elektri hinna alla. Ja selle sotsiaal-majanduslik mõju on väga lai, kuna see mõjub kõikidele elektritarbijatele.

Teatavasti avalik huvi Saaremaal on see, et Saaremaa loodus säiliks ja ei tehtaks vigu. Selle jaoks, et rajada Saaremaale vaja minev 330-kilovoldine elektriliin,

keegi teine, mingi teise riigi firma ehitab sinna meretuulepargi, mis on kordades kallim kui maatuulepark. Ja meie, maksumaksjad, hakkame subsideerima seda

oli meil terve esmaspäev keskmine elektri hind nulli ümber, vist vaid kaks tundi oli 20 eurot megavatt-tunni kohta. See oli tänu sellele, et oli üldiselt väga tuuline kogu piirkonnas, nii Põhjamaades kui meil.

Mis suure tõenäosusega võib tekkida – tõesti, see natukene vastab ka Raini prognoosile ja murele –, kui meil on hästi palju meretuult, siis meil elekter enam ei maksagi midagi. Maksta tuleb võrgutasu ja aktsiisi.

ja see jaotatakse kogu tarbimise peale laiali. See on nüüd see koht, mis toob hinna alla. Ehk siis selle tulemusena koguhind läheb alla. Keskkonnamõju või rohelise see on nüüd osa sellest eriplaneeringust ja samamoodi selle keskkonnamõjude hindamisest. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tean teid kui tulist tuumaenergia pooldajat ja väga imestan, et te kannate ette eelnõu, kus räägitakse taastuvenergiast, aga ei ole sõnagi tuumaenergiast, mis on ju samuti taastuvenergiaks kuulutatud. Kuidas siis nii? Kas teile ei tundu, et see eelnõu on kiirustades tehtud? Kas see eelnõu ei peaks sisaldama ka teisi taastuvenergia tootmise viise? Aitäh, Selle konkreetse eelnõu puhul on tegemist lühiajalise kõrgendatud avaliku huvi küsimusega. See lõpeb juba järgmise aasta suvel ära ja selles ajaskaalas ei ole teised liigid lihtsalt põhimõtteliselt võimalikud.

üsna tõsist teemat. Ta tsiteeris põhiseadust ja seal on see loodushoiu ja keskkonnahoiu punkt sees. Seal on just nimelt see klausel, et loodus ja keskkond on meie kõigi ühisvara põhiseaduse kohaselt. Ja nüüd, kui te võtate selle keskkonna,

Ja siin ongi see kaalutluskoht erinevate avalike huvide vahel: kus ja kui palju neid on. Asi on tegelikult päris mitme direktiivi koosmõjus. Siin see direktiiv ei anna täit vaba voli, ta annab rohkem paindlikkust ja kaalutlusõigust, aga ta ei anna täit vaba voli. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Tegelikult me ju teame, et planeering on kokkulepe, kokkulepe koos kogukonnaga osapoolte vahel. Selleks, et kokkulepet saavutada, on vaja läbi rääkida, on vaja tingimustes kokku leppida, on vaja usaldusväärsust.

üle Eesti õigusesse. Selles mõttes see ei ole otseselt asi, mille me oleksime siin ise kohapeal [välja mõelnud]. See on seotud konkreetselt energiakriisiga ja selle raames tehtavate lühiajaliste leevendustega – mitte pikaajaliste leevendustega, vaid lühiajaliste leevendustega. Ja ka nende leevenduste puhul on võetud arvesse keskkonnamõju aspekte

et tegevusluba käesoleva peatüki tähenduses on hoonestusluba, ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba, kasutusteatis ja muu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuseks vajalik luba. Mind huvitab – kuna on loetelu, siis peavad kõik need load olema –, mis asi on see "ja muu

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Antud juhul on tegu väga lühiaegse seadusega ja samas, nagu ka Andres Metsoja viitas, planeeringud ju kestavad, läbirääkimised kestavad tihtipeale kuid, on kohtuvaidlused ja kõik sinna juurde. Kuidas see eelnõu saab neid aidata, kui see nii lühikest aega kehtib? Aitäh, Eks ta saab mingil määral aidata, kas või seesama ekspertiisi küsimus on. On hea, kui sa ei pea kõigepealt tegema ära kogu ekspertiisihanget, kus meil on tegelikult kõige suurem pudelikael.

nõutud ekspertiisid, ja sa saad teha paralleelselt asju, siis kõik need elemendid annavad mingit kiirendust juurde. Nad ei võta ära teatud etappe niimoodi, et need jääks täiesti ära. Mõte on rohkem selles, et

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Head inimesed siniste ekraanide taga! No kilplased oleks nagu muinasjuturaamatust pärisellu astunud. Sel nädalal selgitas Kliimaministeeriumi ametnik mulle, et kuna kliimat, elurikkust ja loodust päästev Rail Baltic kahjustab keskkonda, siis tuleb nende kahjude leevendamiseks kusagil mujal täiendavaid looduskaitselisi piiranguid kehtestada. Me ehitame kalli raha eest sohu raudteed – väikese vahemärkusena: Svet astus ministeeriumisse ja valgus hakkas paistma, leiti 200 miljonit ja samal ajal taastame soid. 40 miljonit on juba kulunud ja uskuge mind, kulub veel. Nüüd siis käesolev eelnõu tegeleb energeetikasektoris piltlikult öeldes sellega, et palgid suure vaevaga mäkke veeretada, küll nad sealt siis kergelt alla hakkavad veerema. Taastuvenergia arendamise vilju me maitseme juba täna: elektrit ei jätku, kui seda vaja on, ja see teeb hinna kalliks. Lisaks sellele ei möödu nädalatki, kui me ei kuule sellest, mis meie elektriarvete erinevatele ridadele lisandumas on. Ja kui see eelnõu seaduseks saab ja senise arendamise asemel hakatakse taastuvenergeetikat kiirendatud korras eelisarendama, siis võite olla kindlad, et arvete paisumine saab ka kiirema hoo. Lisaks sellele, et elektri hind aina kasvab, satuvad varustuskindlus ja elektrivõrgu stabiilsus tõsise löögi alla. Sisuturundusartiklites võib ju rääkida sellest, kuidas sageduse hoidmiseks ja salvestuseks on tehnoloogiad olemas, aga see kipub tihti jääma teoreetiliseks arutluseks sellest, mis peaks olema. Tegelikkuses töötavaid lahendusi ei ole või on need üüratu kallid. ärgem unustagem lihtsat tõsiasja. Kui sa toodad elektrit põlevkivijaamas või ehitad selleks gaasi‑ või tuumajaama, siis kõik need toodavad elektrit kogu aeg stabiilselt. Kui sa ehitad tuule‑ või päikesepargi, siis pead sa ikkagi ehitama ka sama energiatootmisvõimsusega põlevkivi‑, gaasi‑ või tuumajaama. Kui sa ehitad ühe ja sama töö tegemiseks ühel juhul ühe masina ja teisel juhul kaks, siis saab iga loll aru, et see teine viis on ju kallim. Meile räägitakse keskkonnakaitsest, regionaalsest arengust ja kogukondade kaasamisest. Tegelikkuses viiakse sisse erandid, mis võimaldavad looduskeskkonda lihtsamalt hävitada, kogukonnad kaasamata jätta ja panevad põllumajandustootjad konkurentsis maa pärast väga raskesse seisu. Ja mina ei saa ikkagi mööda tuumaenergeetikast. Hiljuti saime lugeda uudist, et tuumajaama planeerijad nõuavad tuule‑ ja päikeseenergiaga sarnast toetusskeemi. Inimesed olidki kohe varmad ütlema, et näe, ei ole see tuumajaam hea ühti, tahab samamoodi toetust saada. Aga tegelikult ei ole nii.

Tegelikult tekitab see Eesti puhul muidugi ka selle, et tuumajaama lihtsalt ei tulegi meile kunagi, mis on kurb. Kurb on ka see, et kolleeg Kadastik, kes ennast suure tuumaenergeetika edendajana esitleb, töötab tegelikult selle unistuse realiseerumisele vastu. Ja veel kurvem on, et enamik koalitsioonisaadikuid ei tunne üldse huvi, ei viitsigi ennast teemaga kurssi viia, aga ilmselt tulevad nad peatselt siia saali ja vajutavad rohelist nuppu. EKRE fraktsiooni poolt teen ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada.

Tuuleparkide invasioon kujutab endast suurejoonelist rohepesuprojekti. Rohepöörde sildi all muudetakse sadade Eesti piirkondade väljanägemist. Kerkivad tõelised tuulikumetsad, mille kõrgus on võrreldav Tallinna teletorni kõrgusega, ja senised puhkealad muutuvad tööstusalaks. ükskõik kui palju tuulikuid Eesti pinnal ka ei oleks, tuulevaiksel ööl ei töötaks mitte ükski neist. Tuuleenergia ei ole ilma dotatsioonideta ehk maksumaksja rahata konkurentsivõimeline. Dotatsioonid kogutakse inimestelt kokku taastuvenergia tasude ja aktsiisidena, mida arvestatakse igalt tarbitud kilovatt-tunnilt.

Vaba konkurentsi tingimustes ei oleks tuulikud suutelised konkureerima ühegi juhitava energiatootmisviisiga. Tuulikuärimehed on lubanud küll talumistasusid, aga need pole kaugeltki võrreldavad [tuulikute] negatiivse mõjuga elukeskkonnale. Mida tähendab, kui tuulikupark tehakse sinu kodukülla? See tähendab, et kinnisvara hinnad langevad. Tuulepargi lähedal pole võimalik oma kinnisvara müüa õiglase hinnaga, et osta mujale samaväärne. Seega kaasneb tõsine majanduslik kahju kinnistuomanikele. Või selgub, et tuulepargi läheduses pole enam võimalik elada. Pikema tuuleparkide kogemusega välisriikides on tunnistatud isegi 80–100%‑list kinnisvara Seda ei kompenseeri ilmselt ka niinimetatud talumistasu. Ettevõtluse arengu takistamine piirkonnas. Kahjustada loodusturism ja maaturism, kuna klient ei soovi puhata, matkata ega ööbida tööstusalal tuulepargi kõrval. Loodusliku elukeskkonna muutmine tööstusalaks. Maal on enamasti hajaasustuspiirkonnad, kus elavad inimesed hindavad puutumatut looduslikku maastikupilti. Seal oleks meelevaldne muuta nii paljude elanike elukoht ja harjumuspärane keskkond nende jaoks elamiseks sobimatuks. Visuaalne reostus. Inimesed, kes on elupaigaks valinud maakoha, ei soovi oma kodu ümbruses igas ilmakaares näha tööstusmaastikku. Tuulikud kõrgusega kuni 300 meetrit paistavad rohkem kui 10 kilomeetri kaugusele. Mürareostus ja varjutus. Seadusega on [keelatud] tuulikut püstitada elumajadest 1 kilomeetri raadiusesse. Selle mürataset võrreldakse liiklusmüraga, aga reaalses elus on see helitaust pidev ja häiriv, ka paljude inimeste tervist kahjustav. Maal elavad inimesed väärtustavad oma kodu ümbruses vaikust ja rahu. Keegi ei soovi taluda ööpäeva‑ ja aastaringset häirivat müratausta. Tuulikulabade pöörlemine tekitab ka pideva valguse vilkumise, nii-öelda varjutuse, mis on väga häiriv. Mida kõrgemad on tuulikud, seda suuremale alale valgusvarjutuse häiring ulatub. Infraheli ja vibratsioon.

Loomulikult toovad arendajad mõjupiirkonnas elavate inimeste rahustamiseks esile uuringuid, mis justkui tõestavad, et tuulikud on ohutud isegi 600 meetri kaugusel eluhoonest. Siiski näitab üle kogu maailma väga paljude inimeste isiklik kogemus, isiklik kogemus, et tuulikupargi käivitamisel tekivad just infraheli ja müraga seotud tervisehäired. Kahju elupaikadele ja liigirikkusele. Tuulikute tihe paigutus ning ligipääsuteede rajamine killustab terviklikku metsamassiivi, mille tulemusena hävinevad metsloomade ja lindude elupaigad. Hävitatakse looduslik mitmekesisus. Täiesti arusaamatu on, et tööstusala lubatakse rajada rohealadele ja rohekoridori. Rohevõrgustiku tugiala ja rohekoridori muutmine tööstusmaaks Natura 2000 linnu‑ ja loodusala kõrval on vastuolus kõigi mõeldavate keskkonnakaitse eesmärkidega. Samuti on metsad paljude lähikülade inimeste jaoks olulised puhkekohad.

Paljude valdade arenguplaneeringud ei lähe kokku tuulikupargi ehitamisega ja maakonna kuvandi muutmisega. EKRE fraktsioon ei toeta seda eelnõu. Aitäh!

meie ettevõtjad, meie inimesed tegelikult soovivad, millisel viisil nad elektrit soovivad ja mis hinnaga nad seda soovivad? Teine pool on see, millega see eelnõu tegeleb: sõidame avalikust huvist üle,

kindlasti vastu võtta ei saa, Keskerakond kindlasti ei poolda sellisel viisil selle eelnõu vastuvõtmist. Eriti teevad meid murelikuks just nimelt meretuulikud. Me oleme hästi palju suhelnud saareinimestega, kes ei poolda meretuulikute paigaldamist saare lähedale.

See valitsus muudab selle eelnõuga Eesti täielikuks perifeeriaks. Kordan: see valitsus muudab selle eelnõuga Eesti

Tuntud USA sotsioloogi ja politoloogi Immanuel Wallersteini teooria järgi kuuluvad perifeeriasse riigid, kellel pole mingisugust majanduslikku ega poliitilist võimu ja kus tootmine on minimaalne nagu meil, ent kust ülejäänud maailm saab oma tooraine. See puudutab antud juhul tuuleenergiat. Ja siia lõppu kuulub veel üks huvitav lause, nimelt: needsamad perifeeriapiirkonnad on sageli mõjutatud hävitavast sõltlassuhtest koloniseeriva emamaaga – ning kõige olulisem –, mis on kohalikud võimustruktuurid korrumpeerinud ja lammutanud. Täpselt nagu meil. See valitsus on korrumpeerunud. Miks?Mis kasu saab Eesti rahvas sellest, et ehitatakse tuulepark kuskile Liivi lahte?

109 tuulegeneraatorit, mille tipu kõrgus on arendajate soovil 270 meetrit, ainult 40 meetrit vähem kui Tallinna teletornil.

Baltic juht Marko Viiding on juba alustanud läbirääkimisi maaomanikega ning ajanud asju ka kohalikus omavalitsuses. Esmapilgul tundub, et niisugune tõsine Eesti mees ajab Eesti asja, sest elekter on meil ju probleemne. Jää või uskuma! Aga tegelikult, kui hakkasin asja uurima, sedasama Vindr Balticut, siis selgus, kust kuramus ta selle raha võtab. Kust kohast ta selle raha võtab? Lõin lahti äriregistri, vaatasin.

on tegelikult hoopis Rootsi ettevõte, aktsiaselts Vindr, kes arendab tuuleenergiaprojekte Norras ja Rootsis ning nüüd on laienenud ka Põhjala ja Balti riikidesse. Aga tegemist ei ole ikkagi veel lõpliku omanikuga, sest Vindri emaorganisatsioon on hoopis Rootsi ettevõte Treblade AB.

Käed löödi nimelt Euroopa taristuinvestori ning InfraVia fondiga. Huvitav, mis on see InfraVia fond? Tegemist on Pariisis [tegutseva] Prantsusmaa erakapitali investeerimisfondiga. Kusjuures väga oluline on see, et see investeerimisfirma omandab osaluse ka infrastruktuuri ja tehnoloogia kasvuettevõttes.

See kõik meenutab, teate, vanade maadeuurijate aegu, kui meresõitjad sõitsid kuskile maooride juurde või mõnele Lõunamere maale ning nähes sealset head elu ja rikkust,

Uurige, head inimesed, kes on nende tuuleparkide ja tuulikute omanikud, seal on vastus ja kõige selle võti. Aitäh! Aitäh! Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Igaks juhuks küsin kolm minutit, ma ei tea, kaua läheb. Kaheksa minutit kokku. Aitäh! Head saalis viibijad! Võib-olla ka need, kes jälgivad meid tele vahendusel! Täna me arutame energiamajanduse korralduse seaduse, elektrituruseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seletuskirjas on kirjas, et eelnõuga kehtestatakse raamistik taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks. Täpsemalt sätestatakse Eesti õiguses Euroopa Liidu õigusest tulenev võimalus ülekaaluka avaliku huviga taastuvenergia projektide kiirendatud

teletorne oma rannikuvetes näha [ei taha]. Seda enam, et keskkonnamõjude hindamist tahetakse kiirendada – see on ka siin olulisena kirjas. See tähendab, et "Eesmärk pühitseb abinõu" on selle eelnõu nimi. Nui neljaks, need tuleb ära teha. Kõigile on teada, siin on kõik sellest rääkinud, et meretuulepargid on kordades kallimad ehitada. Selle jaoks, et meretuuleparki näiteks Saaremaa rannikule rajada, on vaja sinna viia 330-kilovoldine kõrgepingeliin,

metsa. Sellest on puudutatud umbes 80 000 kinnistuomanikku, [kelle maa] tuleb ilmselgelt kas õiglase või mitteõiglase hinnaga riigistada.

Saarlastele kui pärismaalastele on selgitatud: "Oi kui tore, teile tuleb nüüd palju parem elektrivarustus. Praegu on ainult 110-kilovoldine elektriliin, aga nüüd hakkate kõik paremini elama, enam teil elektrikatkestusi ei ole," ja muud

ei puutu mitte kuidagi sisevõrkudesse, mis on meil ajale jalgu jäänud. Isegi olemasolevaid päikeseparke ei suuda me sinna ühendada, neid ei saa täisvõimsusel tööle panna, sellepärast et siseliinid on meil liiga pisikesed.

No ei saa jaburamat energiamajandussüsteemi välja mõelda! Kõige suurem häda ongi Eesti riigil see, et meil puudub terviklik nägemus. Meil ei ole elektrituru, energiamajanduse ülevaadet ega nii-öelda pikka plaani, nagu Eesti 200 tarvitseb öelda. Meil ei ole seda olemas! Iga erakond tirib tekki enda peale: üks tahab meretuuleparki, sest tal on kindlasti mingi sponsor kuskil, teine tahab tuumajaama, sest jälle kellelgi on mingid huvid.

Kõigepealt me kiirendame. Miks me kiirendame? Ka Mario Kadastik ütles, et sellepärast, et me saaksime mitu etappi korraga teha. Jah, me teame küll, et keskkonnalubade saamine võtab palju aega, aga paralleelselt me juba projekteerime ja teeme igasuguseid muid samme. Aga mida see kaasa toob? Me juba kulutame raha

ära näidanud, kust tuleb raha ja kuhu läheb raha. Ega seda ei tehta lihtsalt selleks, et meile siia mingisugust eurode ja dollaritega kaetud lauda nina alla panna. Ei, seda ei tehta selleks. Seda tehakse selleks, et meie raha siit kätte saada, meie ressursid kätte saada ja need kuskile mujale kantida. Täpselt samuti kolleeg, kes enne mind siin esines, Mart Maastik, rääkis väga kujukalt ja väga selgelt, milles on probleemid. Ma omakorda laiendan seda pilti natuke sellega, et juhin tähelepanu, et Rahvusvahelise Valuutafondi aruande kohaselt 200 maailma riigi hulgas Eesti silma kõige suurema ja kõige kiirema majanduslangusega. Ja ka kõige kestvama majanduslangusega. Kõige suurema, kõige kiirema ja kõige kestvama majanduslangusega! See on tore rekord, see on Eesti edulugu, millest meil armastatakse rääkida. See on lugupeetud koalitsiooni, eelkõige Reformierakonna edulugu: kõige suurem, kõige kiirem ja kõige kestvam majanduslangus. Palju õnne teile ja teid valinud Eesti rahvale, väidetavalt teid valinud Eesti rahvale! Läheme edasi. Internet on tore asi, annab võimaluse maailmas ringi surfata. Internet ütleb meile, et laias laastus 70% – natukene vähem, 69%, aga ümardame – tuuleparkidest on kahjumis. On kahjumis! Mida see tähendab? See tähendab seda, et loomulikult töötavad need edasi, aga keegi peab ju subsideerima seda, et need töötavad. Ja kes seda teevad? Seda teevad valitsused. Valitsused ehk maksumaksja, kellelt on raha kokku korjatud, uhavad raha sellesse väidetavalt kõige püsivamasse, kõige odavamasse, kõige ökoloogilisemasse energiatootmisse, mis ei ole tegelikult odav, mis ei ole ökoloogiline ja mis ei ole tasuv. Maksumaksja raha uhatakse sellesse valdkonda. Paneme need asjad kokku: majanduslangus ja maksumaksja raha suunamine mittetasuvasse energia tootmise sfääri. Ja me saamegi selle, et Eestis ei ole enam võimalik majandada ettevõtlust kasumlikult, tõsta inimeste palkasid, pidada üleval sotsiaalsfääri. Ja jõuamegi selleni, et igalt poolt on vaja maha võtta:

Kuulake, kallid pensionärid! See tähendab seda, et teie iga-aastane pensionitõus, mis peaks tasakaalustama elukalliduse tõusu, lõpeb ära. See valitsus lõpetab selle ära! Pensionärid, teilt võetakse veel kord raha vähemaks. Kas te teete sellest oma järeldused või ei tee? Ma ei saa seda teile ette kirjutada, aga kui te ei ole kõik muutunud veel dementseteks, ja ma arvan, et ei ole, siis te teete sellest oma järeldused. Mida me võime nüüd kokku võttes öelda? Kokku võttes võime öelda seda, et meie maksumaksjalt korjatud raha suunatakse tuuleparkidesse, mille omanikud ja investorid ei ole enamalt jaolt Eestis mitte midagi muud kui lihtsalt tankistfirmad. See raha ja energia, mida toodetakse, lähevad Eestist välja. Ja eestlastele ei jää isegi mitte pastlaid ega kannelt, vaid jääb lõhki aetud riigieelarve. Lõhki aetud riigieelarve, kärped ja maksutõusud! See on kokkuvõte kõigest sellest, mida me täna oleme siin kuulnud, ja kokkuvõte ka sellest eelnõust. Ma palun lisaaega. Kolm minutit lisaks. Mida me veel võime siit kuulda? Meile müüakse seda kõike valega. Meile müüakse seda valega, nagu see oleks ökoloogiline, nagu see oleks odav, nagu see oleks mingisugune uus tase energeetikas, mis ei saasta nii nagu põlevkivienergeetika. Muide, põlevkivienergeetika ammu enam ei saasta, selleks on olemas filtrid korstende otsas ja kõikvõimalikud muud keskkonnakahjusid vähendavad meetmed. Ammu enam ei saasta!

Aga julgeolekuga on meil lugu niisugune, et see palju räägitud Vene energiasüsteemist lahtiühendamine ei paranda meie julgeolekut. Venelased on end ammu lahti ühendanud ja saavad ilma meie energiat oma süsteemis hoidmata suurepäraselt hakkama. Meie nüüd ehitame mingisuguseid suuri akupankasid – või ma ei tea, kuidas neid nimetada –, mis peaksid olema selle energia stabilisaatorid. Tore! Ainult et ma arvan, et läheb vaid paari drooni vaja, et need stabilisaatorid vastu taevast lasta, ja meil energeetilist julgeolekut ikka ei ole. Nii et kõik see, millega meile müüakse praegu tuuleparkide omanikele miljardite uhamist, on vale. See on vale! Ja miks seda tehakse? Kui valitsuse liikmed ja siin saalis istuvad ja kuskil mujal istuvad koalitsiooni esindajad ei saa aru, et nad esindavad valet

Ja kui te saate sellest aru, siis ei ole ju mingit kahtlust selles, et te olete lihtsalt korruptandid. Te olete lihtsalt riigivargad ja korruptandid, kes aitavad kaasa sellele, et meie maksumaksjaid röövitakse, meie energeetika kanditakse kusagile Saksamaale, Lääne-Euroopasse. Meie raha kanditakse

et seal sulastena Eesti oludest mõnevõrra paremat palka teenida. See on ju häbiväärne, sõbrad! See on häbiväärne! Ja te esindate seda häbiväärsust siin kõik, iga viimane kui üks teist, kes te

Me peame alati märkama seda konteksti, et see eelnõu on saanud alguse energiakriisist laiemalt Euroopas, kus anti Liidu] liikmesriikidele suunis, et natukene tuleks midagi ette võtta, et taastuvenergia kasutuselevõttu kiirendada. Sellest ideoloogiast lähtuvalt on sündinud ka see eelnõu.

kus on need hiiglaslikud 241,5 meetri kõrgused tuulikud. Iga päev, kui ma kodust lahkun või koju saabun, need tuulikud ei jää märkamata. Aga ma olen kaugel sellest, et ütleks, et see on muutnud elu kahetsusväärselt halvaks või suutnud suruda inimesi sellest piirkonnast ära kolima. Kindlasti see nii ei ole. Veelgi enam, me räägime siin, et tuulepargid on justkui need väliskapitali

riigil see tervikpilt on kehv. Isegi tuuleparke on planeeritud juba, ma julgen öelda, 15–20 aastat erinevate planeeringute, maakonnaplaneeringute ja teemaplaneeringutega. On tehtud erinevaid uuringuid, ka mereala on kaardistatud, on hülgeid uuritud, vaadatud kalastikku – seda võib-olla kõige vähem. Olen ise nende erinevate planeeringumenetluste juures olnud.

Need alad on tegelikult turbatootmisalad, kus loodus on hävitatud. Inimesed on selle häiringuga harjunud, sest need asulad ongi tööstusasulatena tekkinud. Sinna juurde on ehitatud teedevõrk.

Ei ole ju võimalik kahte eesmärki ühes ja samas kohas paralleelselt täita. Meil sulepatju tehakse Wendres, Lavassaares ei ole vaja hakata neid tootma.

Mingi proportsionaalsus peaks elus ja ühiskonnas olema ja kui me lükkame selle täielikult, totaalset kraavi, siis tihti ka need inimesed, kes maapiirkonnas elavad, tunnevad, et neist sõidetakse üle ning nad ei taha alluda sellistele nõuetele, sellisele provokatsioonile. Siis me oleme saanud lahenduse asemel terve hunniku probleeme. Ja see on tõsine mure. Küsimus ei ole siin saalis minu meelest täna mitte see, kas taastuvenergia on pluss või miinus, kas jah või ei.

See võiks olla see suurem eesmärk, mida vaadata: et mitte saata toodetud energiat Kesk-Euroopasse, vaid väärindada seda siin, pakkuda inimestele tööd, tuua siia investeeringuid. Aga kui me näeme kõiges ainult probleeme, siis on jube raske riiki pidada. Tuleb näha ka lahendusi. Mulle tundub, et see eelnõu [toob] kahjuks rohkem probleeme kui lahendusi. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, oleme jõudnud muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanek nr 1, selle on esitanud majanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, selle on esitanud majanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3, selle on esitanud Rain Epler ja Kert Kingo, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 4, selle on esitanud Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.Lauri Laats, palun!

Vaheaeg kümme minutit.

kolleegid, Eesti Keskerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 5, selle on esitanud Lauri Laats ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 10 Riigikogu liiget, vastu oli 46, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 5 ei leidnud Riigikogu toetust.Muudatusettepanek nr 6, selle on esitanud Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 7, selle on esitanud Arvo Aller ja Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 8, selle on esitanud Kert Kingo, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 9, selle on esitanud Mart Helme ja Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 10, selle on esitanud samuti Mart Helme ja Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 11, ka selle on esitanud Mart Helme ja Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 12, ka selle on esitanud Mart Helme ja Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.

Muudatusettepanek nr 15, selle on esitanud Leo Kunnas, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 16, selle on esitanud Rene Kokk, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 17, selle on esitanud Arvo Aller ja Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 18, selle on esitanud Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 19, selle on esitanud Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 20, selle on esitanud Arvo Aller ja Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 21, selle on esitanud Mart Helme ja Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 22, selle on esitanud Arvo Aller ja Evelin Poolamets, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 23, selle on esitanud Rene Kokk, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 24, selle on esitanud samuti Rene Kokk, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.

Muudatusettepanek nr 27, selle on esitanud majanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 28,

täielikult. Muudatusettepanek nr 28, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 29, selle on esitanud Varro Vooglaid, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 30, selle on esitanud Rain Epler ja Kert Kingo, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.Head kolleegid, oleme vaadanud läbi kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 359 teine lugemine lõpetada, aga meile laekus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek seaduseelnõu 359 teine lugemine katkestada. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse, elektrituruseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 15 Riigikogu liiget, vastu oli 52, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 359 teine lugemine on lõpetatud. Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt nr 5, Vabariigi Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, riigikaitsekomisjoni liikme Aitäh, austatud istungi juhataja! Mul on väga hea meel siin hädaolukorra seaduse muutmise seadusega olla. Ma arvan, et tänane päev on õige selle arutamiseks. Ma arvan, et Riigikogu toimepidevus on ka teema, mida me peaksime arutama. Aga nüüd seaduse juurde. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus selle aasta 6. mail. Eelnõu esimene lugemine lõpetati selle aasta 4. juunil ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks,

Nimetatud muudatusettepanek sisaldab mitut sisuliselt omavahel seotud muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjonina eelnõu kohta kolm muudatusettepanekut. Aga muudatusettepanekutest täpsemalt hiljem. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 6. juuni ning 10., 12. ja 16. septembri istungil.

arutelu keskendus sellele, kas laiendada Eesti õigusesse ülevõetavat CER-direktiivi, lisades elutähtsa teenuse osutajate ehk ETO-de hulka ka Eesti Rahvusringhääling ja AS Levira.

eelnõu ei reguleeri enam põhiseaduskomisjoni valdkonda puudutavaid seadusi. Lisaks märgin siinkohal, et riigikaitsekomisjoni 10. septembri istungil osalenud Eesti Perearstide [Selts] ja mitteosalenud Eesti Proviisorapteekide Liit

Sama käib Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liidu kohta, kes saatis oma seisukoha ning palve olla kaasatud 16. septembril toimuva riigikaitsekomisjoni istungi ajal. teatavasti oli arutluse all olev eelnõu juba lülitatud Riigikogu tänase istungi päevakorda ning teise lugemise dokumendid olid pärast seda riigikaitsekomisjoni istungit Veel pean juhtima tähelepanu, et arutluse all oleva eelnõuga ülevõetava direktiivi kohaselt peab eelnõu seadusena jõustuma 18. oktoobril, nagu [ütles] ka Eesti endine peaminister Kaja Kallas, kui ta selle eelnõu Riigikogule üle andis. andis. Just sellest ajalisest piirangust lähtuvalt ei oleks mõeldav eelnõu täiskogu päevakorrast tagasivõtmine või teise lugemise katkestamine. Pean mainima ka, et selle direktiivi järgi on tervishoiusektori [teenused] elutähtsad teenused ning riigisiseselt on võetud suund, et haiglate kõrval peaksid elutähtsa teenuse osutajad olema ka perearstikeskused.

Selle sisu on see, et laiendatakse eelnõuga ülevõetavat CER-direktiivi ning loetakse elutähtsa teenuse toimepidevuseks Kultuuriministeeriumi korraldatavat ringhäälingu toimepidevust. Lisaks loetakse elutähtsaks teenuseks ringhäälingu transleerimist.

menetluslikud otsused ja ettepanekud on järgmised. Riigikaitsekomisjon otsustas 10. septembri istungil konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda tänaseks päevaks, 18. septembriks. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon 12. septembri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Aitäh! Olen valmis küsimustele vastama.

üleriigiline riskianalüüs koostatakse iga nelja aasta tagant ja selle ajakohasust hinnatakse kord aastas. Kord aastas on täitsa sobilik, aga kust see neli aastat tuli? Kas on mingi direktiiv või kust see tuli? Kas praegu, turbulentsel ajal

Aga mina mäletan, et alaliitude püstitatud probleemid või erinevad käsitlused said Riigikantseleilt enamasti vastuse, et neid küsimusi me püüame lahendada kriisireguleerimise käigus.

ja ideed, mis nendel olid, olid arusaadavad nii meile kui ka Riigikantseleile, aga neid me ei hakanud arutama, vaid hakkame arutama kunagi tulevikus, siis, kui tegelikult kehtivad

üleriigilise riskianalüüsi kohta. Tegelikult see on ju kõige alus, selle alusel tuleb nii kohaliku omavalitsuse riskianalüüs kui ka kõik sealt allapoole. Ma kuulsin, et mingi kuupäev on vist järgmise aasta juulis.

Ja siis me ise lisasime komisjonis kolleegide ettepanekul sinna rahvusringhäälingu, aga ka ei suhelnud meediaettevõtetega. Ei räägitud meediateenusest kui sellisest, vaid otsustati lihtsalt rahvusringhääling lisada. Aitäh!

kohta analüüs, kas see vastab selle direktiivi alusel nendele tingimustele, et olla elutähtis teenus. See analüüs sai valmis

näiteks toiduga varustamine elutähtsa teenusena – seal võib olla pea 100 ettevõtet, kes mingil moel pakuvad seda teenust, mis on elutähtis.

ilus ja vahva, nagu me siin rääkisime. Aga ega meil vist suurt pääsu ka pole, kuna tegemist on direktiivi ülevõtmisega. Mure või probleem on selles, nagu ma ütlesin ka küsimuses ettekandjale, et koalitsioon armastab rääkida bürokraatia vähendamisest ja seda, et direktiivi

Nagu istungi juhataja ütles, meil on alates 2017. aastast [juhised], kuidas viia läbi istungit, kui tekib kriis. Aga mida me tegime? Mina polnud sellest kuulnud, ma ei tea, võib-olla ülejäänud kolleegid olid ja ma olen 101-st ainuke, kes sellest ei teadnud. Aga tegelikult me olime suhteliselt abitud.

[Pangad] alluvad Euroopa Keskpangale, seal on terve plejaad ametnikke, kes ka Eesti pankadega tegelevad [ja määravad], millistele kriteeriumidele Eesti pangad peavad vastama. Meil tekkis komisjoni arutelu käigus küsimus, kas Rahandusministeerium on sellest teadlik, kas seda arutati direktiivi [arutamise] käigus. Me tegelikult ei saanud komisjonis vastust.

räägime kulude kokkuhoiust, aga tegelikult selle eelnõuga töötame nendele eesmärkidele kõvasti vastu. Ja see on põhjus, miks Isamaa fraktsiooni liikmed seda eelnõu toetada ei saa. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Leo Kunnas, palun!

Aga minu küsimus juba komisjonis oli, ja see küsimus ei ole retooriline, kas meil oli selleks vaja eurodirektiivi, et me tuleks selle peale, et

Vastus on, et ma küll siin ühtegi sellist teenust ei näe. Loomulikult, siin on palju tehnilisi detaile ja küsimusi, kuidas neid asju kõige paremal viisil korraldada. Aga me saame kõige sellega

ja oli teisi, kes olid kõhklevad või lausa palusid, et ärge meile pange. Kõige hämmastavam oli minu jaoks see, et toidutootjad – toitu me niikuinii vajame

ja kvaliteediga me suudame [seda osutada]. See küsimus on vaja siin ära lahendada, ja nende tehniliste detailidega me kindlasti läheme siit edasi.Ma arvan, et me oleme õigel teel.

kui selleks vajadust näeme. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Kristo Enn Vaga. Palun!

Selle eelnõu peamine eesmärk on tagada elutähtsa teenuse osutajate toimepidevus igas olukorras ning seeläbi elanike elu ja tervis ning ühiskonna ja riigi toimimine erinevat laadi kriisides tervikuna.

Meie asi on igas mõttes tagada, et meie kriisikindluse suurendamine nii erinevate Euroopa Liidu mehhanismide kui ka riigisiseste mehhanismide abil jätkub. Seetõttu on mul väga hea meel, et varsti tuleb Riigikokku valmisoleku seadus, mis määratleb paremini kogu kriisijuhtimise mehhanismid. Selle eelnõu rakendamine on samm Eesti ettevõtete suurema kriisikindluse suunas. Seni on elutähtsa teenuse toimimise õigusruum asümmeetriliste ohtude ja sõjalise kaitse kontekstis olnud liiga liiga kitsas ja nüüd seda laiendame. Eelnõu rakendamine rõhutab ka sellisteks ohtudeks valmistumise tähtsust. Kõik elutähtsate teenuste osutajad saavad kriisiplaanid. Neid kriisiplaane on niikuinii vaja, on ka rahuajal vaja.

Suur tänu, hea kolleeg! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Peeter Tali.

Paar asja. Esiteks see, et me olime täna siin saalis abitud. Minu meelest ülemäära abitud me saalis ei olnud, me ikkagi langetasime targa otsuse istungit jätkata

mis me siis teeme, kui on päriselt kriis, mis me siis teeme, kui on päriselt küberrünnak, kui päriselt ei ole elektrit? Riigikogu roll on olla kohal, olla koos ja toimetada.Me saame tänast päeva võtta nagu õppust. Kui soovite, Kui soovite, siis nagu õppust Pärnu pataljonis – see oli tegelikult kompanii – Kaitseväe algpäevadel: kui ei olnud

tulega. See läks meil hästi. Hea küll, tehnilinestafftaastas elektriühenduse ja side ka, aga me ei löönud põnnama ja Riigikogu toimib kõigest hoolimata. No mis siis, nagu kolleeg

et me oleks igasugusteks olukordadeks valmis. Sellepärast et tegelikult meil on, no päriselt ja mitte tegelikult, vastutus oma rahva ees. Kui Riigikogu toimib, siis on ka Eesti riik olemas. Ja kriisi või sõja korral on meie

Nüüd edasi. Mina olingi see üks kolleeg, kes ütles, et kui ERR‑ist ei tule piiksugi, siis tõenäoliselt ei ole ka Eesti riiki. Eesti riigi kriisikommunikatsioon on täna suures osas üles ehitatud selle peale, et sul on raadio, kus on mingi generaator sees, ja käega [väntad], või on patareid – kuula, mis toimub. Ja kui sealt raadiost ei tule ühtegi piiksu, siis tõenäoliselt hakkad juba kahtlema,

See on ka põhjus, miks riigikaitsekomisjon tegi ettepaneku Euroopa Liidu direktiivi täiendada. Meil on väga pikalt räägitud, et kohe tuleb üks seadus, VOS, valmisoleku seadus või rahu‑ ja kriisiaja seadus, et ta kunagi tuleb ja siis Riigikogu menetleb seda, see on väga mahukas, see on kõigi seaduste isa, ema, vanaema ja vanaisa. Aga see seaduseelnõu ei ole Riigikokku jõudnud,

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Me läheme nüüd muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Kokku on selle eelnõu kohta esitatud neli muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on esitanud Peeter Tali, Meelis Kiili, Leo Kunnas, Raimond Kaljulaid, Enn Eesmaa ja Alar Laneman, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada sisuliselt. Järgmise muudatusettepaneku juures tuleb ka see sisu välja. Teine muudatusettepanek, esitanud riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjoni enda seisukoht: arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Ja neljas muudatusettepanek, esitanud riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Me oleme muudatusettepanekud läbi Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 426 teine lugemine lõpetada. Selle eelnõu teine lugemine on lõpetatud. Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 461. See on selle esimene lugemine. Ma palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli taristuminister Vladimir Sveti. Palun!

Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Hea meel on näha, et peale nii pingelist ja emotsioonirohket päeva on huvi

Üks suurimaid muudatusi on see, et eelnõuga kaotatakse alates 1. jaanuarist 2025 registrikande peatamise regulatsioon. See tähendab, et sõiduk registri mitteaktiivsesse ossa Seaduse jõustumisel tekib sõiduki omanikul motivatsioon sõidukiga tegeleda ka selle mittekasutamise korral. Sõiduki mittekasutamise korral tuleb omanikul otsustada, kas see võõrandada või viia lammutuskotta või kui sõidukit ei planeerita mingil ajaperioodil kasutada, kuid on soov sõiduk millalgi uuesti kasutusele võtta, siis see ajutiselt registrist kustutada. Et ajutisest kustutamisest ei kujuneks peatatud registrikande aseainet ja seda ei hakataks ära kasutama, kehtestatakse ajutise kustutamise pikendamise puhul kohustus tõendada sõiduki sõiduki olemasolu infotehnoloogilise lahenduse kaudu või Transpordiameti büroos kohapeal, kui sõidukiga ei ole viimase kahe aasta jooksul käidud tehnoülevaatuspunktis. Teine oluline muudatus on see, et registrijärgsel sõidukiomanikul või tema pärijal võimaldatakse taotluse alusel kustutada liiklusregistrist sõiduk, mis on hävinenud või nii-öelda kadunud. See tähendab seda, et sõiduk ei ole registrijärgse omaniku valduses ja on müüdud, kuid uus omanik ei ole omaniku vahetust nõuetekohaselt vormistanud ning müüjal ei ole ka müügileping säilinud. Eesti liiklusregistris on autosid, mis võivad langeda selle kriteeriumi alla, üle 223 000. Selleks, et vähendada Transpordiameti administratiivset koormust sõidukite kustutamise taotluste menetlemisel, kustutatakse 1. novembril 2026 registrist automaatselt sõidukid, mille registrikanne on sama aasta 1. juuli seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat. Puudutatud sõidukite registrijärgsetele omanikele saadetakse enne kustutamist vastav teavituskiri, et omanik saaks juhul, kui sõiduk on olemas, teha vajalikud toimingud, et sõidukit registrist alusetult ei kustutataks. Lisatakse ka sanktsioonimehhanism juhuks, kui isik jätab automaatsele kustutamisele mineva peatatud registrikandega sõiduki olemasolust registrit teavitamata ehk laseb sõiduki alusetult registrist

vanasõidukina tunnustamisel ehk niinimetatud musta numbri omistamisel oleks ka edaspidi kõrge väärtus, suurendatakse vanasõidukina tunnustamisega [tegeleva] asjatundja määramiseks vanasõidukiklubide kvoorumit viielt kümnele ning määratletakse, mida käsitletakse vanasõidukiklubina. Põhjus on see, et kehtivas seaduses on see regulatsioon sätestamata. Et oleks võimalik veenduda, kas vanasõidukiklubi ka reaalselt eksisteerib, sätestatakse, et klubiks loetakse vähemalt viis aastat tegutsenud juriidiline isik, mille eesmärk on vanasõidukikultuuri edendamine ja ajaloopärandi säilitamine ning millel on vähemalt kümme liiget. Ka jäätmeseaduses tehakse muudatused teadmata asukohaga sõidukite hulga vähendamiseks.

Jäätmeseaduse muudatusega täpsustatakse mootorsõiduki mõistet ning tuuakse selgelt välja, et mootorsõiduk on M1‑, N1‑ ja L2e‑kategooria sõiduk ning mootorsõiduki mõiste alla ei kuulu liiklusseaduse §‑s 83 määratletud vanasõiduk ja selle osa. Sätte muutmine toob õigusselguse.Jäätmeseaduse muudatused sisaldavad peamiselt tehnilisi täiendusi, mis aitavad selgemalt mõista olemasolevaid reegleid ega muuda seaduses juba olevaid põhimõtteid. Need muudatused on tingitud jäätmeseaduse rakendamisel ilmnenud probleemidest. Seetõttu täpsustatakse romusõidukite üleandmise, kogumise, vastuvõtmise ja sellest tekkinud kulude katmise nõudeid.Näiteks, erinevatest aruteludest on selgunud, et sõidukite omanikud, keskkonnalubade väljastajad ning ka järelevalve [tegijad] on tõlgendanud romusõidukite vastuvõtmise nõudeid erinevalt ning omanikud ei ole julgenud, kartes lisakulu, või ei ole saanud anda jäätmekäitlejatele üle osaliselt lammutatud sõidukeid. Kuna mootorsõidukite tootjatele kohaldatakse laiendatud tootjavastutust, siis on mootorsõidukite maaletoojatega lepingu [sõlminud] jäätmekäitlejad kohustatud võtma vastu kõik romusõidukid, olenemata nende seisukorrast ja turuväärtusest.

Just seetõttu toome uues seaduses selgelt välja, et mootorsõiduki tootjaga lepingu [sõlminud] jäätmekäitleja peab võtma vastu kõik sõidukid, sealhulgas sellise sõiduki, millel puudub turuväärtus või millel on negatiivne turuväärtus, ka osaliselt lammutatud sõiduki ja liiklusregistrist kustutatud sõiduki.Lisame jäätmeseadusesse ka romusõiduki mõiste, et vähendada ja vältida olukordi, kus romusõidukid kahjustavad mittenõuetekohase lammutamise tulemusel keskkonda ja inimeste tervist. Jäätmeseaduse muudatuses tuuakse selgelt välja, et mootorsõiduki tootja peab tagama romusõidukite tasuta kogumise ja kuludeta üleandmise [võimaluse] vähemalt üks kord aastas. Kord aastas toimuva kogumise eesmärk on koguda kokku pikalt seisnud romusõidukid ja pakkuda võimalust sellistele sõidukiomanikele, kellel endal ei ole mingil põhjusel võimalik romusõidukit kogumispunkti viia või kelle romusõiduk on osaliselt lammutatud ning selle hind võib olla väiksem kui tasu selle transportimise eest.Et kehtestatud nõuded oleksid selgemad, oleme osa sätteid toonud jäätmeseadusesse üle kehtivast mootorsõidukite kogumise ja vastuvõtmise määrusest, näiteks lammutustõendi väljastamise ja romusõidukite kogumiskohta puudutavad nõuded. Samuti toome välja, et lammutustõendi väljastamine on tasuta ja lammutustõendi põhjal kustutatakse romusõiduk liiklusregistrist tasuta. See tähendab, et sõiduki üleandmisel jäätmekäitlejale väljastab jäätmekäitleja lammutustõendi, mille alusel kustutatakse romusõiduk liiklusregistrist tasuta, ning omanikule ei tohi see kaasa tuua kulusid.Austatud kulusid.Austatud Riigikogu liikmed! Ma saan aru, et see teema on äärmiselt spetsiifiline ja mitmetahuline. Seetõttu lubage veel kord ülevaatlikult selgitada, mida saab teha viies kõige sagedamini ette tulevas olukorras seoses nende sõidukitega või romusõidukitega, millest me räägime. Eelnõu näeb ette, et uus regulatsioon rakendub 1. jaanuarist. Sellel hetkel on peatatud registrikandega sõidukite omanikel omanikel kaks tegutsemisvarianti.Esimene variant on siis, kui sõiduk on alles ja see soovitakse uuesti kasutusele võtta. Sellisel juhul tuleb minna tehnoülevaatusele,

kolmas variant: kui tegemist on peatatud registrikandega sõidukiga, mis on ka füüsiliselt olemas, [saab] anda selle üle jäätmekäitlejale. Sellisel juhul kustutatakse sõiduk jäätmekäitleja väljastatud lammutustõendi alusel. Ja siis on veel kaks [varianti], mis puudutavad sellist situatsiooni, kus sõiduk on peatatud registrikandega

lammutusfirma poole, kellel on olemas vastav keskkonnaluba. Olgu öeldud, et nende firmade nimekiri on avalikult leitav Transpordiameti veebilehel. Olukorras, kus sõidukit ei ole füüsiliselt olemas ja see on peatatud kandega, on ka variant, et Transpordiamet kustutab selle registrist automaatselt

Sel suvel oli teatavasti Kliimaministeeriumi eestvedamisel romude kogumise ring, mis oli väga tänuväärne. Kas see hakkab olema iga aasta? Ja mida tähendab see automüüja või autotootja poolt rahastamine? Ma arvan, et sellel on väga oluline mõju, et me romudest lahti saaksime. Aga võib-olla te saate seda natukene

Just seetõttu on tegelikult nende sõidukite utiliseerimine käitlejate enda huvides. Ja see kampaania, mida Kliimaministeerium on läbi viinud koos erinevate käitlejatega, erinevate käitlejatega, on näidanud, et on olemas päris suur nõudlus sellise – kui me saame nii öelda – teenuse järele.Küsimus on selles, et edaspidi ei pea seda kampaaniat vedama riik, vaid seda on kohustatud tegema käitlusettevõtted ise, kellel on lepingud nendega, kes sõidukeid maale toovad. See on seesama laiendatud tootjavastutuse kontseptsiooni rakendamine. Praegu

Aitäh küsimuse eest, härra Aller! Muidugi, kui käitleja võtab mõnda sõidukit vastu, siis ta kontrollib, et sel inimesel, kes talle sõiduki üle annab, on selleks õigus. Aitäh

möönda, et meie eesmärk on liikuda selles suunas, et meil oleks Eestis vähem selliseid mida me kutsume romuautodeks. Aga keelama doonorautosid keegi ei hakka. Kui keegi otsustab sellist autot endal pidada, siis alates aastast 2027 tuleb sellise auto eest maksta automaksu.

ükstapuha, kas eramaal või avalikul maal, siis ta võib kujutada endast teatud keskkonnaohtu, kui seda ei käidelda õigesti. Igasugused õlid ja vedelikud nii soojussüsteemist kui ka jaotussüsteemist võivad kahjustada keskkonda. Ja mis siin salata, me ju teame ka, et ükskõik kui osav üks või teine inimene autode kokkupanemises ja lahti[võtmises] on, tema võimekust ei saa võrrelda professionaalse jäätmekäitlejaga, kellel on [oskus] tagada nende jäätmete reeglitekohane utiliseerimine sellisel viisil, et need loodust ei kahjusta.Aga veel kord: Eesti Vabariik ei hakka kellegi garaaži ronima. Doonorauto omanikul hakkab olema valik. Aitäh

Siis, kui see seadus saab sellisel kujul vastu võetud, hakkab Transpordiamet koheselt teavitama peatatud registrikandega sõidukite omanikke sellest üleminekuperioodist, sellest, kuidas nad saavad need

kellele see tegevus võib huvi pakkuda, on [vaja teha] päris palju pingutusi.Ma ei hakka tegema saladust ka sellest, et kui see seadus saab vastu võetud, siis me oleme tänulikud ka teile, kes te osalete, ütleme nii, elanikega kohtumistel, kus te pidevalt näete oma valijaid erinevates Eesti piirkondades ja aitate meil seda sõnumit edasi viia. Ja muidugi, Transpordiamet ja Kliimaministeerium teevad kõik endast oleneva ja saadavad ka ametlikke teavituskirju selleks, et inimesed teadvustaksid, mis toimuma hakkab.

esinduse ülesanne teha kindlaks, et tegemist on õige isikuga. Ma pean tunnistama, et ma ei oska praegu vastata sellele, kuidas hakkab selles süsteemis toimuma vajadusel näiteks volitamine, kui tegemist on laste või lastelastega või, vastupidi, vanemate või vanavanematega. Meie teada on meil ka päris palju väärikas eas inimesi, kellel on tegelikult väga tugevad digipädevused.

Eesti elanikud, kes Riigikogu otseülekandeid vaatavad, ei võta seda soovitusena, aga kõige halvemal juhul saab vajaduse korral kohalik Transpordiameti ametnik minna kohale ja verifitseerida, et see sõiduk on päriselt olemas. kui me seaks selle reegliks, siis me suurendaks äärmiselt palju bürokraatiat Transpordiametis ja paneks neile väga suure halduskoormuse. Meie eesmärk on vastupidine, seetõttu hakkab reegel olema sarnane lahendus, mida kasutavad ka kindlustusseltsid. Aga kui see digilahendus mingil põhjusel ei toimi, siis terve mõistuse abil leiame sellise lahenduse, mis võimaldab ametnikul verifitseerida, et jah, sellel inimesel on olemas auto, auto on päriselt kuskil tema hoovis, garaažis või kuuris, ja siis saab edasi teha neid toiminguid, mis on vaja teha.

iga inimene hakkab ise otsustama, mis on talle kasulikum või kahjulikum. Aga minu sõnum on see, et kõige odavam on lasta oma auto romulasse viia, teenida selle pealt raha

Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus on natukene hüpoteetiline, nõuab teilt oletust. See puudutab romuautode arvu. Siin selles eelnõus on arv 224 000, komisjonis oli meil juttu isegi kuni 300

räägime, on eranditult, ainult romusõidukid, mis kohe esimesel võimalusel romulasse [viiakse]. Arvestades sellega, et romude kogumise kampaaniaid on läbi viidud aastaid ja seda pole teinud mitte ainult riik, vaid ka kohalik omavalitsus,

hoovad, et teha midagi sõidukiga, mis seisab linna maal, aga millel ei ole mitte mingit kahjustust, millel on peatatud registrikanne ja millega omanik juba aastaid ei tegele. Ma arvan, et see seadus motiveerib just neid, keda ei ole varem motiveerinud sellised massimeediale toetunud kampaaniad. Lõppkokkuvõttes mina isiklikult arvan, et selle reaalse numbri kasvamine ei ole probleem, vaid see on tegelikult võimalus meie majandusele, sest iga romuga, mis jõuab käitlejate kätte,

taaskasutatakse. See kõlab võib-olla natuke liiga ambitsioonikalt, aga ma arvan, et mida varem, seda parem. Ja mida rohkem romusõidukeid meie tänavatelt ära liigub, mida vähem on meie tänavatel peatatud registrikandega sõidukeid, seda turvalisemad on meie tänavad ja seda rohkem on – vähemalt kui me räägime linnadest – seal parkimiskohti. Aitäh! Aitäh! Anti Allas, palun! Aitäh! Austatud minister! Kindlasti on käesoleval seaduseelnõul väga palju plusse: saame romusõidukitest osaliselt lahti, registrid korda. Aga minule isiklikult teeb väga muret just see, et kustutatud registrikandega autod lähevad ikkagi kõik automaksu alla. Eriti teeb hinge haigeks, et see puudutab ka vanasõidukeid ja ajaloolise väärtusega sõidukeid.

niinimetatud vanasõidukite regulatsiooni, ongi Riigikogu õige koht selle küsimuse käsitlemiseks. Aga jah, ma pean tunnistama, et automaks kui selline

Aitäh selle küsimuse eest, härra Jaanson! See on igati asjakohane. Ma esiteks väljendan tugevat kindlust, et kõik need autod ei ole romud. Kindlasti on nende hulgas päris palju fantoomsõidukeid. Paraku on väga palju selliseid sõidukeid, mis on omal ajal maha müüdud, illegaalselt lammutatud, aga registrist kustutamata jäetud. Me tegelikult teame, et neid viimase 30 aasta jooksul tekkinud meil päris palju. Aga ma võin teile kinnitada, et see eelnõu ei sündinud Kliimaministeeriumi kabinetivaikuses.

see, et lammutusettevõtetel hakkab olema järjekord inimestest, kes tahavad oma sõidukit ära anda. Ja kui see järjekord tekib, siis see tähendab, et võib tekkida ka teatud konkurents, mis inimeste silmis võib isegi tõsta

kümnetest ettevõtetest, kellel on olemas keskkonnaluba selleks, et tegeleda nende autode lammutamisega. Nii et siin kindlasti ei ole meil tegemist mingi monopoliga või paari-kolme-nelja ettevõttega. Me teame, et sellega tegeletakse üle kogu Eesti. Seetõttu ma julgen väita, et nii riik kui ka ettevõtlussektor on selleks ülesandeks valmis. Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjonis toimunud arutelu tutvustama keskkonnakomisjoni liikme Mait Klaasseni. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Jäätmeseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise ettevalmistus toimus keskkonnakomisjonis esmaspäeval, 9. septembril sellel aastal. Osa võttis seitse keskkonnakomisjoni liiget, kolm liiget puudus. Kutsutud olid taristuminister Vladimir Svet, taristuministri nõunik Alina Ader, Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna tootjavastutuse ja ohtlike jäätmete valdkonna juht Piret Otsason ning teede‑ ja raudteeosakonna veondus‑ ja liiklus[valdkonna] juht Margus Tähepõld.

Oli ka küsimus liiklusregistri sissekannete ajaloo kohta. Küsimus oli nimelt, kas eelnõu lahendab tänavale seisma jäänud autode probleemi, mille mille peale Margus Tähepõld vastas, et liiklusregistrit uuendati 2002. aastal ja uude registrisse ei kantud üle sõidukeid, mille registreerimistunnistus oli väljastatud enne 1993. aastat. See tähendab, et osa sõidukeid võivad olla veel vanemad. Ta märkis ka, et tänavatel seisvate autode probleemi lahendamiseks on plaanis teha eelnõu menetlemise käigus vastavasisulised muudatusettepanekud, millega me saame puhastada oma linnu.

uuriti, kuidas peaks toimima sõidukiga, mida pole registris, kuid millel registrinumber on olemas. Margus Tähepõld vastas, et registreerimata sõiduk tuleb Transpordiametis uuesti registreerida, et sellega oleks võimalik liigelda. Kui sõiduk antakse üle jäätmekäitlejale, siis saadab käitleja numbrimärgid ise Transpordiametile. Küsiti ka, kas sõiduki ajutisele kustutamisele hakkab kehtima riigilõiv ja millest sõltub sõiduki puhul tõendamiskohustus. Margus Tähepõld vastas, et kui sõiduki[omanikul] puudub tõendamiskohustus, siis on sõidukit võimalik ajutiselt liiklusregistrist kustutada riigilõivuvabalt. Tõendamiskohustus on sõiduki puhul, mis pole viimase kahe aasta jooksul läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli.

Pigem käsitleti seda kui keskkonnamaksu.Küsiti ka, millal kustutatakse sõiduk automaatselt registrist. Sellele olete te täna

aastat. Samuti [avaldati arvamust], et illegaalsete jäätmekäitlejate probleemi on võimalik lahendada ilma 800‑eurose riigilõivuta. Eelnõu eesmärk on suunata romusõidukeid utiliseerima, kuid sõidukid, mis tuleb 800 euro eest kustutada, jäävad alles. Küsija märkis ka, et mitu korda omanikku vahetanud sõidukid jõuavad vähem maksejõuliste inimeste kätte ja neil tekib kohustus sõiduk registrist kustutada.

eelnõu jõustumist ja pärast 2027. aastat lahenduse leidnud. Eelnõu esitajad olid väga lootusrikkad ja arvasid, et kõik.

Piret Otsason ütles, et laienenud tootjavastutuse kohaselt peab sõiduki maaletoojal olema võimekus vanasõiduk käitlemisele suunata. Vastavad lepingud on ka jäätmekäitlejatega sõlmitud.Nii. Tehti ka menetluslikud otsused, neid on neli. Esimene otsus: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.09, konsensusega. Teine otsus: teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, konsensusega. Kolmas otsus: määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, ka konsensusega. Ning neljas [otsus]: küsida majanduskomisjonilt arvamust eelnõu §‑de 2–4 kohta hiljemalt

Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun siia Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Andres Metsoja. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Teen lühidalt. Iseenesest on see eelnõu automaksu järelkäru, aga ju seda on vaja teha selleks, et tõepoolest anda inimestele võimalus need sõidukid, mis registris on, sealt maha saada. Täna on see tõesti üle mõistuse keeruline. Aga sellel eelnõul on üks väga selge kitsaskoht, kui me räägime keskkonnaaspektist

Automaksu tuleb küll maksta, aga see on pääsetee 800 eurost. Ja veelgi enam, tegelikult tuleb uus probleem asemele. Inimesed maksavad automaksu ära, seitse aastat läheb mööda, autot nad ei ette näita, see auto kustutatakse

materiaalselt kui ka hingeliselt – eks ta selles kontekstis lihtsustub. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Soovib. Härra minister, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Lühidalt kommenteerin seda viimast probleemi, millele osundas härra

vaid annab selle jäätmekäitlejale üle. Ja kui sellesse doonorautosse on jäänud veel midagigi väärtuslikku, siis ei ole välistatud, et inimene saab isegi mingit raha selle eest. Seega, selles eelnõus on see kitsaskoht adresseeritud ja meie sõnum on see, et korralikult käituv inimene, kes ei soovi hoida enda hoovis mingit vana romu, saab sellest lahti kas täitsa tasuta või jäädes isegi kasumisse, kui niimoodi saab öelda. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, ma sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 461 esimene lugemine lõpetada ja esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 2. oktoober kell 17.15. Palun! Tänane viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud täiskasvanute koolituse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 465. See on selle esimene lugemine. Palun siia Riigikogu kõnetooli ettekandeks haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallase. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed, tore on teid siin vaatamata hilisele tunnile Tutvustan teile täiskasvanute koolituse seaduse muutmise eelnõu, mis peamiselt keskendub mikrokvalifikatsioonide kasutuselevõtule ja sellele valdkonnale regulatsiooni loomisele

Viimastel aastatel on Euroopas ja mujal maailmas võetud suund lühema ajaga omandatavate kvalifikatsioonide arendamisele. Mikrokvalifikatsioonid pakuvad täiskasvanutele võimalust kiiresti täiendada või ajakohastada oma oskusi ja teadmisi, et püsida konkurentsivõimeliselt tööturul ja kohaneda muutuva ühiskonnaga. Miks on see oluline? Sellepärast, et me elame väga kiirete muutuste ajastul, kus tehnoloogia areng toob kaasa uusi töövorme, nagu kaugtöö ja projektipõhine töö.

Euroopa Liidu Nõukogu 19. juunil 2024. aastal Eestile antud soovitustes majandus-, sotsiaal-, tööhõive-, struktuuri- ja ka eelarvepoliitika kohta rõhutatakse, et erilist tähelepanu tuleb pöörata elukestvale õppele ja paindlike täiendus‑ ja ümberõppe võimaluste loomisele. Samuti on oluline tõsta hariduse ja koolituse kvaliteeti ning viia need paremini vastavusse tööturu vajadustega. Tänapäeva Eesti täienduskoolitusmaastik on väga mitmekesine. Meil on registreeritud üle 1400 täienduskoolitusasutuse, mis pakuvad erineva pikkuse ja sisuga kursuseid, alates avalik-õiguslikest ülikoolidest, rakenduskõrgkoolidest ning kutseõppeasutustest kuni mittetulundusühingute ja erakoolitusfirmadeni. See mitmekesisus on väga positiivne, kuna annab õppijatele väga palju valikuvõimalusi. Samas on koolituste kvaliteet väga varieeruv, mis muudab õppijatele õige valiku tegemise väga keeruliseks.

Oluline on märkida, et juba kaks aastat tagasi võttis Euroopa Liidu Nõukogu mikrokvalifikatsioonide kohta vastu soovituse, mis hõlmab nende arendamist, kasutuselevõttu ja tunnustamist. Ühtse raamistiku loomine üle Euroopa Liidu tagab ka nende kvalifikatsioonide piiriülese tunnustamise. Ilma selgete standarditeta, mis tagavad mikrokvalifikatsioonide kvaliteedi, läbipaistvuse ja võrreldavuse, jääb nende täielik potentsiaal kindlasti kasutamata. Toon välja mõned olulisemad muudatused, mille oleme eelnõusse lisanud, ja selle, mida oleme täpsustanud võrreldes praegu kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega. Esiteks toome toome sisse uue katusmõiste mikrokvalifikatsioon. See on täienduskoolituste käigus omandatud, tõendatud ja tunnustatud teadmiste ja oskuste kogum, mis vastab tööturu või ühiskonna vajadustele. Mikrokvalifikatsioonid võimaldavad täiskasvanul omandada lisaeriala, spetsialiseeruda kitsamates valdkondades või värskendada oma oskusi ja teadmisi lühikeste ja paindlike õppevormide kaudu, ilma mahukat taseme‑ või kraadiõpet veel kord läbimata. Samuti võivad mikrokvalifikatsioonid pakkuda tulevikus paindlikumat võimalust omandada tasemeharidus samm-sammult. Defineerime ka mikrokraadi mõiste: see on mikrokvalifikatsiooni alamliik. Eelnõu kohaselt võivad seda pakkuda ainult kõrgkoolid tingimusel, et vähemalt pool mikrokraadi õppekavast koosneb kõrgharidustaseme õppeainetest. Mikrokvalifikatsioonide õppemaht jääb vahemikku 5–30 ainepunkti, üks ainepunkt vastab 26 tunnile õppija tööle. Mikrokvalifikatsiooniõppe pakkujatele esitame kvaliteedinõuded. Mikrokvalifikatsiooniõppe pakkujad peavad läbima õppekavarühma kvaliteedi hindamise positiivse [otsusega], mis tagab, et pakutav õpe vastab kehtestatud kvaliteedistandarditele. See tähendab, et mikrokvalifikatsiooniõpet võivad kõrgkoolid ja kutseõppeasutused pakkuda oma õppekavarühmades või ‑gruppides, millele on juba antud õppeõigus, ning nende topelthindamist eelnõus ette ei nähta. Täienduskoolitusasutused, peamiselt erakoolitusfirmad, peavad taotlema mikrokvalifikatsioonide andmiseks tegevusluba. Regulatsioon on oluline, sest eratäienduskoolitusasutustel puudub praegu igasugune keskne kvaliteedi tagamise mehhanism, mis kindlustaks nende õppe vastavuse kokkulepitud standarditele. Õppekavarühma kvaliteedi hindamist hakkab läbi viima Haridus‑ ja Noorteameti koosseisus tegutsev hariduse kvaliteediagentuur, mis on spetsialiseerunud hariduse kvaliteedi hindamisele ja omab vastavat kompetentsi. Kvaliteedi hindamine ehk nende tegevuslubade väljastamine on tasuline. Riigilõivuks on kavandatud 1450 eurot, mis katab õppekavarühma hindamise kulud.

Kõik ära hinnatud mikrokvalifikatsiooni õppekavad avalikustatakse Eesti hariduse infosüsteemis, kus on võimalik tööandjatel ja ka teistel näha, kas tegemist on ära hinnatud õppekavaga. Mikrokvalifikatsiooniõppe nõuete täitmiseks annab eelnõu aega 1. septembrini 2025. Eelnõus on veel paar muudatust. Me kehtestame täiskasvanute koolitajate kvalifikatsiooninõuded. Eelnõu kohaselt peavad täiskasvanute koolitajatel edaspidi olema nii süvitsi minevad erialased teadmised-oskused kui ka spetsiaalsed täiskasvanute koolitajate kompetentsid ehk andragoogika‑ ja pedagoogikaoskused. Aga täiskasvanute koolitaja kompetentsi hindab koolitaja tööandja ja kompetentsete koolitajate kompetentsete koolitajate olemasolu eest vastutab seesama täienduskoolitusasutus ehk siin täiendavat riigipoolset kontrolli ei ole, küll aga nõuded seaduses esitatakse. Koolitajatel, kes õpetavad tulevasi koolitajaid, peab edaspidi olema magistrikraad haridusteaduses, sellele vastav kvalifikatsioon või vähemalt seitsmenda taseme täiskasvanutekoolitaja kutse. Nende nõudmiste täitmiseks on seaduseelnõus ette nähtud tähtaeg 1. jaanuar 2026. Viimaseks koolitusteabe kättesaadavus.

Täiskasvanuõppega seotud mõistete täpsustamine ja uute terminite lisamine on ka seaduseelnõus ette nähtud. Kehtiva seaduse termin "tasemeõpe" asendatakse "formaalõppega" ja eelnõu toob sisse ka mõiste "mitteformaalõpe". Selle põhjuseks on [soov] viia Euroopa Liidus kasutatavad terminid ja Eestis kasutatavad terminid rohkem üksteisega vastavusse. Kehtivas seaduses käsitletakse õppekeskkonda peamiselt füüsilise ruumi tähenduses, kuid tänapäeva hariduses mängivad üha enam rolli ka digitaalsed keskkonnad, sealhulgas virtuaalsed klassiruumid. Seega täpsustame eelnõus õppekeskkonna õppekeskkonna mõistet, määratledes selle kui füüsilise või digitaalse keskkonna, mis toetab õppijat, õppimist ja arengut. Läbivalt võetakse kasutusele ka termin "õppetasu", kuna seni on olnud kasutusel Eelnõu rahaline mõju. Mikrokvalifikatsioonide regulatsiooni rakendamiseks vajalike infosüsteemide arendust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi mitteformaalse õppe toetamise vahenditest.

riigilõivudest, mis on tegevuslubade puhul päris suured. Vabariigi Valitsuse nimel teen ettepaneku toetada seaduseelnõu vastuvõtmist ning selle jõustumist 1. märtsil 2025. aastal. Aitäh!

Miks on vaja joosta selliselt Euroopale järgi? Aitäh selle küsimuse eest! Selgitan, et kehtiva seaduse termin "tasemeõpe" asendatakse terminiga "formaalõpe" ja eelnõu toob sisse ka uue mõiste mitteformaalõpe. Need jaotused on ette nähtud ka Riigikogu menetluses olevas haridusseaduse muudatuses, kuna me toome mitteformaalõppe mõiste sisse ka üldharidusse, kus on võimalik näiteks huvihariduses [läbitavat] mitteformaalõpet arvestada formaalõppe osana. Selleks et me oleksime suutelised akadeemilisi õiendeid Euroopa tasandil

Austatud minister! Lugupeetud eesistuja, kõigepealt suur aitäh nii selle ettekande kui ka algatuse eest! Ilmselgelt on mikrokraadid meie tulevik ja sinna suunas me läheme. Aga inimesed on küsinud sellist asja. Nüüd me võtame vastu seaduse, ja sa ka oma ettekandes ütlesid, et nüüd me reguleerime selle ära, aga tegelikult on mikrokraade antud õige mitu aastat.

mikrokvalifikatsioon. Täiendkoolitus on, ma saan aru, mingi osa õpiväljundist, et saada mikrokvalifikatsioon. Mul on hea meel, et te ise saate nendest skeemidest ja sellest järjestusest aru, kuid ma kardan, et tavainimesele võib see jääda väga arusaamatuks. Mis vahe on ikkagi

Formaalõpe viitab üldharidusele, kutseharidusele või kõrgharidusele, mille korraldust määravad väga erinevad seadused. Need on erinevad tasemeõppe vormid, mis kõik kokku moodustavad formaalõppe. Mitteformaalõpe pakub täiendavaid õppimis‑ ja arenguvõimalusi, mida ametlik haridussüsteem ehk formaalõppesüsteem ei pruugi katta. Need on terminid, mida Euroopas kasutatakse ja mida me peaksime tegelikult tihedamini kasutama selleks, et me suudaksime omaenda akadeemilisi õiendeid ja õppekavasid võrrelda Euroopa omadega. Inimesed võivad jätkuvalt nimetada kõike täiendkoolituseks, täitsa lubatud, aga lihtsalt õigusselguse tagamise mõttes oleks kasulik, kui meie terminid oleksid võrreldavad. See vähendab väga oluliselt ka nii-öelda bürokraatide tööd, kes peavad neid diplomeid omavahel võrdlema. Urve

tunnustamisest, võrdlusest Euroopa Liidus, et kas see on akadeemiliselt tunnustatud, aktsepteeritav. Kas mikrokraadid on või mis ulatuses need on rahvusvaheliselt tunnustatud? Kui ma saan siin ülikoolis mingisuguse mikrokraadi, kus siis on see rahvusvahelise tunnustamise või mittetunnustamise piir?

et teil on selline mikrokvalifikatsioon omandatud, siis automaatselt ei pruugi nad seda aktsepteerida. Aga nad teevad Eestile järelepäringu ja Eesti saab tõendada, et selle seadusepunkti alusel, selliste kvaliteedinõuete järgi, mis on selles seaduses kirjas,

te lähete välismaale ja esitate selle, siis välismaa ettevõttel ei ole täna kellegi käest küsida, mis asi see tegelikult on, mis teil seal peal kirjas on, sest selle kohta ei ole mitte mingisugust märget. See õppekava ei ole mitte kuskil registreeritud, mitte keegi pole seda hinnanud, teil on lihtsalt üks tunnistus, mis ütleb, et Eestis on x-ettevõte, kes on teile selle koolituse andnud.

bakalaureus pluss üks mikrokraad on rohkem kui magistrikraad või doktorikraad? Siin ei ole kindlasti mustvalgeid vastuseid. Aga noh, inimestes tekitab see segadust.Ja ma ütlen teise poole. Võib-olla ma olen natukene liiga mustvalge, aga kas need väga arvukad mikrokraadiprogrammid ja projektid kõrgkoolides see kõik on väga positiivne – ei ole üks osa finantsprobleemide lahendamise püüdlusest praegu, kui neil on raha vaja ja see on üks võimalus raha sisse tuua? Palun vabandust, aga niisuguseid kommentaare ja küsimusi ma olen

Tegelikult ei kata see ka selle õppeaine andmise kulusid. Ülikoolid on selles mõttes olnud isegi päris nutikad. Neil on regulaarne õppeaine, mis on neil õppekavas sees, ja sinna õppeainesse võetakse juurde mikrokraadi omandavad või mikrokraadiprogrammi läbivad tudengid. Olen ise selliseid aineid õpetanud.

ma võtan isikliku näite. Mina õpetan Tartu Ülikooli Narva Kolledžis õppeainet "Mitmekeelse õppe korraldamine". Meil on eestikeelsele õppele üleminek, meil on väga palju õpetajaid, kellel on juba magistrikraad, kellel on õpetaja kvalifikatsioon, kes elavad ja töötavad Ida-Virumaal ning õpetavad seal eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis.

vaid nad tulevad ülikooli, võtavad selle ühe õppeaine ja saavad selle kohta tunnistuse. Jah, nad on näiteks matemaatikaõpetajad, jah, nad oskavad eesti keelt nõutud kvalifikatsioonitasemel, aga nad on õpiampsudega ühtlasi omandanud eestikeelsele õppele üleminekuks vajalikud lisaoskused,

Aitäh selle küsimuse eest! Õppekavade hindamine käib meil Eestis õppekavarühmade kaudu. Meil on õppekavarühmad, mille juures on hariduse kvaliteediagentuuri konkreetsed kriteeriumid, millistele nõuetele ühe või teise õppekavarühma õppekava peab vastama.

anda mikrokvalifikatsiooni, näiteks infotehnoloogiasüsteemide administreerimise mikroprogrammis, eks ole. Neil on, ma ei tea, 15 EAP suurune IT-süsteemide administraatori õppekava, nad esitavad selle [kohta kvaliteediagentuur vaatab selle üle IT õppekavarühma kriteeriumide järgi, mille sees on alati ka töövõtjate hinnangud õppekavale, ja annab selle alusel tegevusloa ning ütleb, et teil on selline tegevusluba sellise numbriga, selle võite lõpudokumendile märkida, teile on väljastatud õigus seda mikrokvalifikatsiooni anda. Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kultuurikomisjonis toimunud arutelu tutvustama kultuurikomisjoni liikme Liina Kersna. Palun!

Mul on rõõm tutvustada eelnõu, mida on väga pikalt ministeeriumis ette valmistatud, juba palju aastaid. Siis, kui mina olin minister, sai sellega alustatud. Aga nüüd on see siin teie ees ja lõpuks ometi saavad mikrokvalifikatsioonid ja ka mikrokraadid seadusliku vormi.Kultuurikomisjonis arutasime me seda eelnõu teisipäeval, 10. septembril. Komisjonis olid kohal kõik liikmed, välja arvatud Helle-Moonika Helme. Kutsutud olid haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallas, Haridus‑ ja Teadusministeeriumi kõrghariduspoliitika ja elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak täiskasvanuhariduse valdkonna peaekspert Annaliisa Toom. Lisaks olid selle päevakorrapunkti [arutelul] ministri nõunikud Olga Bogdanova ja Daniel Kõiv ning Riigikogu Kantselei pressinõunik.

anda täiendkoolitusfirmad ja kutseõppeasutused ning mikrokraadi saavad anda vaid kõrgkoolid, ülikoolid, kelle

tasemeõppeaineid – kas see on praegu tagatud? Sarnase küsimuse küsis kolleeg Signe Kivi. Ja saime kinnituse, et ükski õppeasutus, kellel on akrediteering tasemeõppe pakkumiseks, ei pea lisakvaliteedihindamist läbi tegema. Mikrokraadiõppekavas peavad vähemalt pooled ained olema seotud kõrgharidustaseme õppekavaga. Seda sai läbivalt korratud. Margit Sutrop küsis erinevate mikrokraadide pakkujate kohta. Ta tõi välja asjaolu, et mahud on väga erinevad, ja küsis, kas on arutatud mahtude ühtlustamist.

Siis küsiti, kas ülikoolid on selle lahendusega rahul, ja saime taas kinnituse, et jah, ülikoolid on selle praeguse ettepaneku Ja siis tegi kultuurikomisjon mitmeid otsuseid. Heljo Pikhof tegi ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 18. septembril, see otsus sai kinnitatud konsensuslikult, ettepaneku esimene lugemine lõpetada, ka see otsus sündis

2. oktoobriks. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Kõik oli nii selge, et ühtegi küsimust ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 465 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on selle aasta 2. oktoober kell 17.15. Head kolleegid, meie tänane pikk, aga viljakas tööpäev on läbi saanud. Loodetavasti juba homne istung möödub tehniliste viperusteta. Rahulikku õhtut teile!